Шановні колеги, готові реєструватись? Прошу реєструватись. Нагадую, реєстрація відбувається зеленою кнопкою "За".

зареєстровано 304 народних депутати України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, сьогодні у нас у двох колег дні народження – це Новинський Вадим Владиславович і Максим Васильович Павлюк. Я вас вітаю! Всього найкращого, здоров'я, успіхів і досягнень! Ще раз зі святом! (Оплески) Переходимо до нашої роботи. Відповідно до статті 25 Регламенту Верховної Ради України у середу ми маємо 30 хвилин на виступи народних депутатів із внесенням пропозицій, заяв та повідомлень. Будь ласка, запишіться на виступи від народних депутатів.

Шановні колеги, сьогодні, 3 червня, рівно рік як помер Кирил Тлявов, 5-річний хлопчик з великими блакитними очима, на якого ми всі дивилися по телевізору і вірили в те, що через рік ті люди, які стріляли по ньому, опиняться у в'язниці. Жодна людина не сіла! Мало того, вони не сидять навіть в СІЗО. Вони зараз вдома. І, мало того, я вам скажу, до цих пір не була знайдена зброя, з якої вбили 5-річну дитину. Простими словами, для тих, хто не розуміє, що це означає: це означає, що справа в суді буде розвалена. І ті, хто вбив маленького хлопчика, вийдуть на волю, а, можливо, потім і поновляться далі на роботі в Національній поліції України. Ви знаєте, нам обіцяли рік тому посадки. Єдиний, кого посадили, - це Україну на карантин. Більше посадок ми не побачили. Мало того, тих людей, яких вбивали, випускають на волю. Єдині люди, які зараз сидять в СІЗО, - це волонтери, яких звинувачують у вбивстві журналіста. Волонтери, яких готові були брати на поруки народні депутати, за яких готові були вносити заставу половина України. Але їх вибрали винними, звинуватили і посадили, при тому, що справа зараз, завдяки журналістським розслідуванням ми можемо це бачити, абсолютно фальсифікується. 3 роки тому, я перепрошую, сталася страшна подія, коли на очах у сім'ї на смерть 6 поліцейських забили чоловіка. На смерть! Двоє з них до цих пір працюють в Нацполіції. Тому я закликаю сьогодні кожного, ми продовжуємо збір підписів за відставку Арсена Авакова. Після нього має піти голова Національної поліції. Ми маємо перезапустити цю систему, щоб у нас в поліції працювали достойні люди, а не ґвалтівники і вбивці, які взагалі не несуть жодної відповідальності. Я хочу нагадати кожному мажоритарнику. Пане Дирдін, це на вашому окрузі вбили дитину. Я хочу нагадати, пані Скороход, Кагарлик – це ваш округ. Будь ласка, скажіть, чи підпишете ви за відставку Авакова? Тому я дуже прошу всіх не закривати очі, тому що це буде ваша відповідальність, якщо і далі продовжуватимуться ґвалтування і вбивства. В п'ятницю ми бачили, що відбувалося в Броварах. Вчора, поки ми тут з вами сиділи, таке саме сталося в Одесі. Це буде ставатися і далі в кожному регіоні, будуть стріляти в людей, будуть ґвалтувати у відділках, поки ми всі закриватимемо на це очі. Ми закликаємо вас підписуватися під відставкою міністра внутрішніх справ, він 6 років на посаді, на попередників немає що зараз спихувати, він має понести за це… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Величкович Микола Романович. Геращенко Ірина Володимирівна. Шановні українці, рік тому, коли Зеленський почав кидати багнюку в своїх попередників, розповідаючи, який не такий попередній Президент, уряд і парламент, він заявив, що єдиний ефективний міністр – це є Аваков. 29 серпня, коли призначався уряд, набраний з Інтернету нових облич, там залишили єдине не нове обличчя – це Авакова. І Зеленський взяв на себе відповідальність за міністра, заявивши, що він має розслідувати кримінальні справи. В грудні Зеленський притяг на прес-конференцію Авакова і Рябошапку і в прямому ефірі призначив винних, вбивць журналіста Шеремета. І, на жаль, на суді по цим визнаним Президентом Президентом без суду і слідства винним немає жодного народного депутата, окрім "Європейської солідарності". Ми закликаємо колег по дуже вузькому електоральному правоцентриському полю 10 червня о 12:30 разом прийти на суд, де знову будуть кошмарити ветеранів і волонтерів. І от що ми бачимо зараз, шановні українці: тут розгортається дешевий спектакль під назвою "Цар "Цар хороший – бояри погані", намагаються перекласти відповідальність з царя на бояр. Але Аваков – це Зеленський. Він взяв на себе повну відповідальність за цього міністра. Венедиктова – це Зеленський. ДБР – це Зеленський. Шмигаль – це Зеленський. І наша політична сила наполягає на тому, що цей уряд Зеленського має піти у відставку, тому що ми точно проти міністра оборони, який демотивує українських військових. Тому що ми точно проти міністра економіки Відповідальність ми не дамо перекласти ні на кого. Повна відповідальність за те, що немає жодної реакції на те, що вбивці маленького хлопчика сьогодні на волі, лежить на тому, хто навіть не відреагував на це. І це Зеленський і уряд Зеленського. В день битви в Броварах уряд Зеленського зібрався на мотивуючий, якийсь в стилі Oriflame building, де вони писали програму, якої не існує. Тому ми вимагаємо від керівництва парламенту негайно надати нам листи, які блокуються, на збір 150 підписів на відставку уряду Зеленського. Уряд, в якого немає програми, немає стратегії, немає ідеології, який завалив економіку, який завалив медицину, в якому немає міністра освіти, куди міністра культури змогли призначити, його кандидатуру, тільки після того, коли кандидатура програла черговий team building на вибори мера Києва в "слугах народу". Який це уряд? Це просто чергова "шарашкіна контора" Зеленського, яка має піти у відставку. І не перекладайте відповідальність з царя на бояр. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Шановні народні депутати, шановні українські громадяни, шановні кияни, більшість з вас сьогодні їхала на роботу у величезних заторах. Сотні тисяч киян їдуть в середньому за рік 1 місяць в заторах, замість того щоб проводити цей час зі своїми близькими, батьками, займатися своїми справами, із-за непродуманої політики мера Києва вони повинні страждати. Причиною цьому всьому стало бездарне управління оточення та самого мера Віталія Кличка. Його оточують некомпетентні, бездарні люди та звичайні корупціонери. Першого заступника Кличка нещодавно затримали на хабарі в декілька сотень тисяч доларів. Іншого заступника на люксовій автівці затримують поліцейські, тому що він в вечірній час дозволив собі їздити п'яним. От хто у нас: п'яними у нас управляють, чи хто у нас управляє Києвом? Я не розумію. Саме тому за останні роки наша столиця перетворилася з флагмана Європи, з європейської столиці вона перетворилася в звичайне провінційне місто. І з кожним днем перетворюється все більше і більше. Фасадні проекти, ті, які нам пропонувалися: скляний міст, який був побудований за мільярди, і кожного дня, як не тижня, тріскається, і вже зрозуміло, що були порушення при введені в експлуатацію, і точно він стільки не коштував; Шулявський шляхопровід на якому розкрадалися мільярди і потім купувалися різні спортивні автомобілі і літаки друзями мера. Це все показує на те, що нашим містом, нашою столицею управляє корупційна шайка Віталія Кличка. І однозначно, коли я направив запит по Шулявському шляхопроводу і запитав, чому було витрачено декілька мільярдів гривень на цей міст і чому були перераховані одразу сотні мільйонів, мені відповів сам Віталій Кличко. Він в себе задокументував і написав, що в той момент були дуже дорогі будівельні матеріали. А чому не добудовують міст? Тому що вони не знали, що існує цех №5 заводу "Більшовик". Що це - некомпетентність? Чи це цілеспрямована була така підстава очільника міста? На це відповіді ми знайдемо однозначно в рамках тимчасової слідчої комісії, яку я ініціював, і в найближчий тиждень профільний комітет регламентний підтримає мою ініціативу, і ми розставимо всі крапки над "і" щодо розкрадання коштів у столиці, і ми притягнемо до відповідальності тих корумпантів, які…

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, після виходу України з карантину фактично Україні загрожує інша катастрофа це підняття цін на продовольчі товари. Аграрії Одещини б'ють на сполох, те ж саме стосується Миколаївщини, Херсонщини, асоціації б'ють на сполох. Одеська обласна рада і голова одеської адміністрації звертається до нас з вами, до уряду з проханням допомоги. Колеги, пшениця на тій території майже загинула повністю, втрачено ріпаку на 75 відсотків. Фермери очікують втрати на 1 гектар близько 10 тисяч гривень, 100 гектарів - це 1 мільйон, тисячу гектарів - це 10 мільйонів. Колеги, це значні кошти для українського села і для сільського господарства. Деякі країни почали обмежувати експорт, В'єтнам почав обмежувати експорт рису, Росія і Казахстан - обмеження зернових, в тому числі і овочів. Те ж саме відбувається у деяких країнах Європейського Союзу, наприклад в Румунії. А у нас, колеги? У нас традиційно відбуваються проблеми у державному управлінні. Рада національної безпеки звертається до уряду, щоб вони поповнили запаси Держрезерву. А що в держрезерві, колеги? А в Держрезерві миші, миші з'їли зерна в Тернопільській області майже на 800 мільйонів тонн. Колеги, миші з'їли зерна майже на 150 вагонів зерновозів. Ви знаєте, у кожної миші є своє прізвище. І це діяльність правоохоронних органів - знайти кожне прізвище, яке вкрало у держави таку колосальну кількість коштів. Колеги, 800 мільйонів! "Батьківщина" запропонувала через постанову зробити закупівлі в Держрезерв всіх необхідних товарів задля того, щоб уникнути підняття цін на соціально значущі товари. І, як ви думаєте, аграрний комітет розглянув цю постанову? Досі ця постанова виключно зареєстрована, хоча Рада національної безпеки вже давно звернулася до уряду щодо відповідних закупівель. Ви що, думаєте, знайшли тих "мишей", які вкрали у держави 800 мільйонів… на 800 мільйонів тонн, на 800 мільйонів гривень зерна? Ні. Ми знаємо прізвища цих керівників, ці люди досі гуляють по Україні. Колеги, ми зареєстрували і іншу постанову – це зміну до бюджету, де запропонували півтора мільярди Стабілізаційного фонду направити на підтримку аграріїв Одещини, Херсонщини і Миколаївщини. Ніхто не хоче розглядати такі постанови. Схаменіться! І давайте ми будемо розглядати те, що сьогодні потрібно… Добрий ранок шановний Голово, шановні колеги, дорогі українці! Ви знаєте, на минулому тижні всю Україну облетіла та інформація і та ситуація, яка склалася навколо Укравтодору. Ви знаєте, що сьогодні мафія намагається зупинити велике будівництво, придумуючи фейки і розслідування, знімаючи фейкові репортажі. І в них одна претензія – це те, що велике будівництво у нас проводять великі компанії. А у мене питання: хто має проводити будівництво 4 тисяч доріг? Як це було 30 років, у нас компанії-однодневки, статутним фондом в тисячу гривень брали тендер на десятки, сотні мільйонів гривень? І це єдина претензія - те, що Укравтодор сьогодні покладається у великому будівництві на великі, зрозумілі компанії. Це маніпуляція і абсурд. І та ситуація, яка сьогодні відбувається навколо Укравтодору і його очільника Олександра Кубракова, це провокація і це тиск дорожньої мафії, яка десятками років сиділа на бюджетних коштах, сиділа на откатах і звикла не будувати, а "пиляти" ці кошти. Де дороги за 30 років? І ці люди намагаються прибрати керівника Укравтодору Олександра Кубракова, бо він намагається побудувати чесні правила. Тому велике будівництво триває і буде тривати. Сьогодні вже 2 тисячі 600 кілометрів будується, і, в принципі, на кінець року має побудуватися 4 тисячі доріг державного значення і 2 тисячі кілометрів доріг місцевого значення. Запущений запорізький міст, на черзі кременчуцький, миколаївський. На 5 років програма Президента Володимира Зеленського – це відбудова десятків тисяч кілометрів і сотні мостів. І сьогодні ми як народні депутати, звертаємося, і ми з групою колег направили звернення до правоохоронних органів: звернути на цю ситуацію увагу, взяли під контроль ті матеріали, які Олександр Кубраков направив в СБУ для того, щоб не допустити зриву Ви знаєте, що 1 гривня, вкладена в будівництво доріг, повертається в 1 гривню 65 копійок для економіки. Це – робочі місця, дороги – це економіка. Тому, шановні колеги, для того, щоб продовжувати велике будівництво, для того, щоб ми могли реалізувати цей амбітний проект, нам важливо також прийняти законопроекти 2680 – про зменшення впливу бюрократичних механізмів на дорожню галузь, 2234 – оптимізацію та детінізацію бізнес-процесів у галузі, тому що в нас радянська методика, і ці всі проектно-кошторисні документації, вибачте, це вчорашній день і це маніпуляція, а також для того, щоб продовжити забезпечення достойного фінансування цього великого проекту, законопроекти 3509, 3510, для того щоби всі 4 тисячі кілометрів нових доріг були побудовані. Дякую. Доброго дня, шановні колеги! Дуже часто з цієї трибуни і в залі лунають виступи стосовно того, в якому стані сьогодні знаходиться система охорони здоров'я. Всіх нас це хвилює, бо коли найближчий родич хворіє, ми дуже хочемо, щоб йому була надана якісна допомога. Символом реформи охорони здоров'я є організація, яка називається "Національна служба здоров'я". Це та інституція, яка була створена для того, щоби змінити систему охорони здоров'я в Україні. Ця інституція має майже весь бюджет системи охорони здоров'я цього року, це майже 100 мільярдів гривень. Так от, колеги, я хочу, щоб всі розуміли, що сьогодні нашу надію на якісну допомогу можуть вбити, і це робить міністр охорони здоров'я пан Степанов. Я вчора була на співбесідах, так званих співбесідах на голову цієї інституції, яка, нагадаю, розпоряджається 100 мільярдами гривень. Хочу вам розказати про свій досвід. По-перше, співбесіди проводилися по 10-15 хвилин. Ви собі уявляєте, співбесіда на керівника 100 мільярдів 10 хвилин. Міністр демонстративно не слухав доповідачів, йому було нецікаво, що вони відповідають. Знаєте чому? Бо він вже вирішив, хто керуватиме цією службою. Коли я намагалася транслювати ці співбесіди для людей, бо багато хто хотів потрапити і подивитися, як це відбувається, міністр вигнав мене з Міністерства охорони здоров'я, він просто не дав це зробити, хоча я хотіла прозорості. Він називає зривом співбесід, колеги, те, що хтось хоче це просто транслювати для людей. Тому, ви знаєте, я ще раз хочу нагадати, ця людина не може займати свою посаду, і договорняка в системі охорони здоров'я не має бути, бо ми і далі будемо рятувати своїх родичів, як можемо, а це має робити держава. Тому, колеги, нагадаю, є постанова про звільнення пана Степанова Максима зі своєї посади. Я закликаю всіх, кого реально хвилює питання системи охорони здоров'я, її підписувати. Дякую вам. Поляков Антон Едуардович. Анна Костянтинівна Скороход. Шановні колеги, я не знаю, що тут кажуть одні з наших колег, може, вони просто не кияни, тому доїжджають по пробках, але метро запрацювало. Я, наприклад, доїжджала без пробок сьогодні. Щодо тих обвинувачень, які висувалися так само одним із колег щодо ситуації в Переяславі, Кагарлику. Хочеться нагадати, що ці справи розслідуються Державним бюро розслідувань, і справа по Переяславу передана до суду. 4 особам пред'явлено обвинувачення, і, повірте, всі ці справи стоять на контролі і винні будуть покарані згідно чинного законодавства України. Далі. 20 травня Кабінет Міністрів на свій розсуд затвердив перспективний план територій ОТГ, при цьому усім було абсолютно начхати на побажання та рішення самих громад, з ким і в яких межах вони хочуть об'єднуватись. Хочеться нагадати, що Законом України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" передбачено саме добровільне об'єднання, а не побажання і лобіювання інтересів певних обласних депутатів або депутатів місцевих рад, які готуються до виборів і які безбожно дерибанять бюджети. Скажіть, будь ласка, як можна затверджувати такі перспективні плани ОТГ? Пане Андрій Клочко, зараз звертаюся до вас. Я зверталася до вас із проханням внести пропозиції щодо змін у перспективний план. Ви мені надали незрозумілу відписку, але при цьому міністр розвитку громад та територій говорить про те, що профільний комітет на чолі з вами надає зауваження та пропозиції, які необхідно внести до затвердженого перспективного плану. Можливо, ви забули вже, що вас обирали люди і ви працюєте на народ України. Тому я ще раз прошу, щоб усі, хто хочуть об'єднатися в тих межах і з тими територіальними громадами, з якими хочуть, щоб їх побажання просто були виконані. Тому що саме люди вирішують, з ким і як їм об'єднуватися. Хочу відмітити декілька сіл, особливо зі свого округу: Пріцьки, Стайки, Стрітівка, Грушівська та Малобукринська громади. Прошу внести ці села, ці територіальні громади, до яких вони хочуть. Медична реформа. Я вибачаюсь, це не медична реформа – це геноцид українського народу та знищення населення у селах та малих містечках. За останні 2 місяці близько 28 тисяч лікарів втратили свої робочі місця. Лікарі не отримують зарплати, я вже мовчу про обіцяні доплати. Повсемісно швидка не виїжджає на виклики або через віддаленість приїжджає за 1,5-2 години. По селах немає жодної медичної допомоги, позакривали навіть маленькі ФАПи, які хоч якось допомагали на місцях. В людей навіть немає можливості доїхати до лікарень, тому що немає транспортного сполучення… Олексій Кучеренко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, шановні українці, партія "Батьківщина" і її лідер пані Тимошенко завжди, ми ніколи не були проти реформ, ми завжди виступали проти непрофесійних, вибачте, ідіотських дій непрофесіоналів, які під гаслами так званих реформ, в першу чергу в енергетичній та комунальній сфері, сьогодні ввели в величезні борги все населення України, споживачів, всіх суб'єктів, всі водоканали, всі теплокомуненерго, енергокомпанії, "Енергоатом", шахти і так далі. Тому, шановні друзі, коли ми почули, що є так звані умови МВФ про підвищення або введення ринкових тарифів як передумови надання подальшої грошової підтримки, ми не просто здивувалися - ми обурилися. 65 мільярдів гривень боргів населення України за житлово-комунальні послуги. А чи не треба нам з вами розібратися, перше – звідки взялися ці борги, друге – а яка інституція в державі взагалі виступає як флагман і провідник державної тарифної політики? Я хочу вам нагадати в першу чергу, шановні колеги із "Слуги народу", що ваш, наш Президент неодноразово, в тому числі з цієї трибуни, задавав питання всім вам: а як так сталося, ціна на газ знизилася, а нарахування підвищилися? Скажіть мені, це в повітря він віддавав ці доручення? Який орган відповів на це?

якщо ваш уряд не здатний професійно провести переговори з МВФ, запрошуйте, будь ласка, професіоналів, і ми пояснимо, що ні про яке підвищення тарифів сьогодні не може бути і мови, поки ми не розберемося, хто і скільки... Клименко Юлія Леонідівна. Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу, що карантин і боротьба з коронавірусом – це медицина, медицина, це частина проблеми. Ми входимо в реальні економічні і соціально-економічні… цикл, який буде здаватися... Велика депресія буде здаватися нам дитячими іграшками. Я хочу вам нагадати про деякі цифри. Фактично протягом карантину відбулася олігархічна зачистка малого і середнього бізнесу. На даний момент більше 600 тисяч людей зареєстровані безробітними. Кількість вакансій в центрах зайнятості зменшилася до мінімуму, зараз, здається, вона біля 60 тисяч людей. Ті люди, які навіть протягом карантину працювали за допомогою центру зайнятості, заробляли в середньому 3 тисячі 700 гривень при прожитковому реальному мінімумі 4800. Це називається не боротьба з безробіттям - це називається сучасне рабство, яке введено в Україні. Також я вам хочу сказати, що за даними ЮНІСЕФ очікується, що в Україні до кінця року збільшиться кількість людей за межею бідності до 6 мільйонів, а при поганому сценарії до 9 мільйонів, з них майже 2 мільйони дітей. Це означає, що ми повинні про це дбати вже сьогодні для того, щоб до кінця року хоч якось вийти з цієї кризи. Ми виділили з вами як парламент на боротьбу з коронавірусом не тільки в медичну частину, а також в соціально-економічну 65 мільярдів. З цих 65 мільярдів на сьогодні витрачено 13 мільярдів, в той час як на квітень і травень було 34 мільярди розписано. Що це означає? Що уряд неспроможний навіть витратити ті гроші ефективно, які ми з вами йому дали на боротьбу з коронавірусом, забезпечити наше населення елементарними програмами підтримки. В Америці на даний момент на тиждень видають 200 доларів для того, щоб люди просто виживали і вкладали в економіку, підживлювали. У нас з вами за місяць 3 тисячі 700 гривень для безробітних! Програми, які нам обіцяв уряд по частковому безробіттю, по ФОПам, по доплаті дітям ФОПам першої і другої групи, дешеві кредити 5-7-9 фактично не працюють або працюють дуже-дуже мало. Тому ми, фракція "Голос", вимагаємо, щоб в цю залу накінець-то прийшов міністр, "кіт у мішку", якого ви призначили 2 місяці назад, міністр економіки, з тих пір ніхто його не бачив і не чув, і чітко розказав нам, яка ефективність програм, які були запроваджені урядом і парламентом, скільки людей отримало, скільки грошей реально отримали, скільки кредитів отримано і який план боротьби з безробіттям і боротьби… і нові робочі місця. Той "космічний" план в 500 тисяч робочих місць, ми хочемо почути, як він виконується. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Андрійович Зіновій Мирославович. Доброго здоров'я, шановні народні депутати! Пане Голово, шановний український народе! Звертаюся сьогодні до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Останнім часом на Прикарпатті здійснюються часті умисні підпали нежитлових приміщень, автомобілів, приватних будівель, торгових приміщень. З містечкового рівня часті підпали переходять на більш регіональний – обласний. Зловмисники почувають себе безпечно і, мабуть, свято вірять в те, що за протизаконні вчинки вони не будуть покарані. Невже закон перед злочинцями не діє. Чому поліція не може знайти паліїв та притягнути їх до кримінальної відповідальності? Є достовірні відеоматеріали, які говорять, що 29 травня 2020 року у місті Надвірна Івано-Франківської області, а також напередодні сьогодні, здійснено підпал приміщення в селищі міського типу Богородчани. Саме в місті Надвірна 29 травня було здійснено підпал 4 нежитлових приміщень. Яскравим прикладом цих слів є кинутий "коктейль Молотова" на подвір'я народного депутата України Закарпаття Михайла Лаби. Умисний підпал був здійснений 15 травня цього року. Можливо, зловмисники так хочуть зводити рахунки або когось, можливо, хочуть залякати, або незрозумілі меседжі та попередження. Такі ганебні речі призводять до громадянської паніки, адже невідомо кого наступного обере палій. Але палій може обрати кого-небудь. Нагадую, що надворі 2020 рік, а не "лихі 90-і". Такі речі не можуть залишитися безкарними, адже кожна людина і її життя, її здоров'я, її професія та повсякденна праця на благо громади має бути захищена. Має бути впевненість в тому, що її мають захистити правоохоронні органи. Ми просимо, вірніше, ми вже сьогодні вимагаємо докласти максимум зусиль з виявлення та притягнення до відповідальності правопорушників для забезпечення спокою наших громадян. Ми повинні знайти та покарати згідно закону самих паліїв, так і самих замовників. 29 травня під час підпалу приміщення в центральній частині міста Надвірна паліями було здійснено, крім підпалу, фотозвіт для замовників виконання саме цього замовлення. Сьогодні Міністерство внутрішніх справ несе повну відповідальність перед громадою – це забезпечення та дотримання громадянського порядку. Саме на ваших плечах лежить охорона життя та здоров'я громадян, це ваш прямий обов'язок. Громада вимагає. Дякую. Дякую. Надійшла заява від двох фракцій про перерву з заміною на виступ. Синютка Олег Михайлович. Шановний пане Голово, шановні колеги-депутати, я хочу звернутися з приводу звернення, яке надійшло до народних депутатів від Львівщини, від сільських і міських голів нашого регіону. В цьому зверненні говориться про регіональну проблему, але ця проблема стала уже загальноукраїнською, реалізації курсу на децентралізацію в нашій країні. Здавалось, що децентралізація – це одна із найуспішніших реформ. Децентралізація – це та реформа, про яку говорили всі кандидати в депутати і тепер сьогоднішні депутати в незалежності від фракцій і від груп. Але у виконанні сьогоднішньої влади цей процес децентралізації дуже часто перетворюється просто на зґвалтування громад. І цей випадок, цей процес відбувається на Львівщині. Але вся ця процедура розпочалася тут, у сесійній залі, коли депутати від монобільшості своїми законотворчими ініціативами проігнорували можливість місцевих громад впливати на творення громад в регіонах. сьогодні процес, який відбувається на Львівщині, поставив під реальну загрозу можливості місцевого самоврядування, можливості громад і їх фінансового забезпечення. Мова йде в першу чергу про творення великого Львова. Здавалось би, хто з львів'ян чи з будь-яких українців українців є проти того, щоб Львів, найбільше україномовне місто світу, мало можливості для розростання, мало можливості для розвитку? І це підтримують всі: як і мешканці Львова, так і мешканці навколишніх громад. Але велике занепокоєння викликає той процес, який відбувається. І тут у зверненні чітко вказано на відсутність будь-яких громадських слухань, будь-якого громадського обговорення цього процесу. Тому що будівельна мафія, яка сьогодні керується жадобою наживи, яка забудувала уже все, що тільки можливо, у Львові, вимагає нових земельних участків. А чому протестують мешканці навколишніх регіонів? Тому що вони бояться. Вони бояться, що 6 мільярдів боргу Львова просто буде покладено на їхні плечі. Вони бояться, що і в їхніх громадах, так, як це відбувається сьогодні у Львові, будуть ремонтувати 1 кілометр за 260 мільйонів. Що ми вимагаємо. Ми вимагаємо від Президента, від уряду, щоби за участю народних депутатів України були проведені належні громадські слухання, була дотримана процедура творення громад, щоби Львів і Львівщина не творилися без тих людей, які сьогодні живуть і працюють в нашому регіоні. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Вам запропонований проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" (реєстраційний номер 3512). Чи необхідне обговорення? Ні. Можемо голосувати. Будь ласка, тоді підготуйтесь до голосування.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

(реєстраційний номер 3512). Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-263 Рішення прийнято. Постанова прийнята. По фракціях. Наступна з обговоренням? Надійшла заява від двох фракцій з заміною на виступ. Гео Багратович Лерос. Після цього наступна тоді постанова. Шановні колеги, особливо я звертаюся до своїх колег із фракції "Слуга народу". Що взагалі таке "Слуга народу"? Це не бренд. Це не серіал. Це принципи, з якими ми прийшли в Верховну Раду. Це ті принципи, коли закінчуються персональні інтереси і починаються державні інтереси. Я хочу, щоб кожен з вас це зрозумів. Два місяці тому я опублікував відеоматеріали, де рідний брат голови Офісу Президента торгував державними посадами. На сьогоднішній день ніхто не наказаний за ці злочини. Андрій Єрмак досі голова Офісу Президента. Сьогодні о 9-й ранку в мене був брифінг біля НАБУ, де я надав безпрецедентні докази топ-корупції у місті Києві. Це, де голова цього ОПГ є Андрій Єрмак, його колега є, колега по нашій фракції, його кум, де Денис Комарницький, "смотрящий" за Києвом, направляє всі потоки через Андрія Єрмака, і зараз зосереджуються зосереджуються ці кошти на місцевих виборах. Я звертаюся до своїх колег перестати підтримувати ці корупційні зв'язки. І я хочу звернутися до цього ОПГ і сказати, що під вами земля буде горіти! Я посаджу кожного з вас! Переходимо до наступного питання порядку денного. Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання". Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

люди люблять, коли я виступаю, дякую вам. Я за те, щоб пана Санченка, нашого колегу, перевести в Комітет свободи слова для того, щоб посилити свободу слова в нашій країні і у нашому парламенті. Дякую.

цим проектом пропонується обрати депутата Санченка, який набув депутатських повноважень у січні і дотепер не був обраний до складу жодного комітету. Крім того, ви знаєте, вчора була прийнята постанова Верховної Ради, у якій депутата Мотовиловця увільнено з посади члена цього комітету. Таким чином, у складі цього комітету вже тільки чотири народні депутати при необхідному мінімальному складі – п'ять. В рішенні комітету, яке ухвалювалося, вказано, що ще 5 лютого комітетом було підтримано заяву депутата Санченка і членами комітету, народними депутатами було внесено проект Постанови 3019. Таким чином, в разі прийняття парламентом проекту Постанови 3402 доцільно зняти з розгляду проект Постанови 3019 як такий, що втратив актуальність. Отже, регламентний комітет прийняв рішення рекомендувати парламенту прийняти проект Постанови 3402 в цілому і зняти з розгляду проект 3019 як такий, що втратив актуальність. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запишіться, будь ласка, на виступи. Зінкевич Яна Вадимівна. Геращенко Ірина Володимирівна. 10:56:46 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні колеги, по-перше, приємно відзначити, що іноді більшість дослухається до опозиції і сьогодні дотримується дрес-коду, приємно глянути на лідера фракції більшості. А якщо серйозніше, то, коли ми говоримо про свободу слова в Україні, сьогодні ми бачимо величезні загрози. Не тільки тому, що на телебаченні знову з'являються так званні "темники", так звані "чорні списки опозиції", кого не можна показувати по по деяких телеканалах. Але набагато все серйозніше з тим, що відбувається і навколо проблематики, яку ми сьогодні обговорюємо, – це права людини. На жаль, деякі телеканали дозволили собі оприлюднити імена і обличчя жінки - жертви "мєнтовського" свавілля в Кагарлику. І зверніть увагу, що на це свавілля, на це порушення ключових прав людини немає жодної реакції: ані Президента Зеленського, ані уряду Зеленського, ані прокуратури Зеленського, ані Комітету з питань свободи слова Зеленського, ані людини, яка буде кандидувати на міністра міністра з питань культури, духовності, інформатики Зеленського. І тому ми вимагаємо, щоб на Комітеті з питань свободи слова було розглянуто це питання – порушення ключових

буде розглянута ганьба, коли побили журналістів "Прямого" телеканалу ДБР імені Зеленського. Ми сподіваємося, що комітет стане Комітетом свободи слова, але не тільки назви "свободи слова". Дякую. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Насправді це кожне право народного депутата – бути обраним до того комітету, в якому він хоче працювати. Наша свобода слова в країні, вона славиться тим, що, дійсно, вона в нас є, в незалежності від того, що б говорили. В сусідніх країнах абсолютно інша ситуація. Я зараз кажу про наших деяких сусідів, де свобода слова обмежується. Але яка це свобода слова? Свобода слова – це не вседозволеність і це не робота на окремі якісь політичні інтереси. В нас є група телеканалів, які дозволяють собі ображати, які дозволяють собі розпалювати ворожнечу. В ефірі одного самого прямого телеканалу один з ведучих дозволив собі образити народного депутата, нашого депутата Мар'яну Безуглу. Це кричуще порушення стандартів журналістики, це не свобода слова, це просто, друзі мої, ганьба! І після цього цей, такий відомий ведучий, який попрацював у багатьох країнах, який відпрацьовує темники, які даються одній політичній партії, яка знаходиться в цій залі, він навіть не попросив вибачення в цієї дівчини, в цього народного депутата, який представляє нашу політичну партію. Тому давайте, хай у нас буде свобода слова, але в нас не буде ганьби, у нас не буде пропагандизму, в нас не буде розпалювання ворожнечі, і на жодному каналі не повинні називати людей жидами, так, як це було на тому ж самому каналі, про який я згадував. Це абсолютно ненормально, і треба це припинити. А Комітет свободи слово давайте голосувати і посилювати сильними нашими депутатами. Будь ласка, народний депутат Железняк Ярослав Іванович, фракція політичної партії "Голос". Шановні колеги, не до кінця зрозуміла позиція авторів ініціативи, тому прошу передати слово голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамія. Дякую. Я перепрошую, ви можете передавати тільки членам своєї фракції, тому що два – за, два – проти... (Шум у залі) Зараз, друзі, зараз іде обговорення: за і проти. Оскільки від партії "Слуга народу" тільки що виступив блискучий оратор, я думаю, що це буде несправедливе приниження прав і обов'язків інших суб'єктів парламентської опозиції для того, щоб ми передавали і узурпували владу біля мікрофону. Я дякую, Ярославе Івановичу, за вашу таку батьківську турботу про лідера нашої фракції, але я думаю, що Давид Георгійович сам здатен нажати кнопочку і взяти собі слово. Я надаю слово Папієву Михайлу Миколайовичу, фракція Політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Дякую. Шановні народні депутати України, я хочу нагадати Першому заступнику Голови Верховної Ради України, що відповідно до Регламенту і законів України він є позафракційним, і тому, коли він каже "нашої фракції", це не відповідає дійсності, тому що у вас статус є позафракційний. Стосовно постанови цієї. Шановні колеги, дивіться, от вчора ви приймаєте постанову Верховної Ради України, знаючи, що у нас Регламентом заборонено, щоби в комітеті було менше 5 народних депутатів України. Ви виводите із Комітету з питань свободи слова одного народного депутата України, залишаєте там 4. Тобто, ви пригадайте, Постанова 3401. Сьогодні ви з неймовірними зусиллями починаєте приводити кількісний склад комітету у відповідність до законів України, і от зараз з'являється оце абсолютно питання: чому вчора ви це зробили? І ще одне. Я просив би, пане Голово, давайте дотримуватися Регламенту. У нас є Закон "Про комітети Верховної Ради України". Якщо пригадаєте, там є стаття 7, частина третя, яка чітко передбачає, що мають бути оголошені причини, чому людина виходить із складу того чи іншого комітету. А там передбачено: і за незадовільну роботу або з якихось інших обставин. Попередню постанову ми якраз голосували. Поясніть мені, будь ласка, "слуга народу" з посади заступника голови Комітету з питань молоді і спорту переходить в паливно-енергетичний комітет. Ми ж то розуміємо, про що йде мова, – правильно? – коли люди із заступника голови комітету йдуть на простого члена, але такого ресурсного, "жирного" комітету. І треба, щоб ви чесно казали причини, чому народний депутат має таке бажання попрацювати простим членом такого мощного, знаєте, енергетичного комітету і посилає свою посаду заступника голови іншого.

Перш за все, постанови ще не підписані, тобто такі, які не вступили в силу. Тому поки що все добре... Почекайте, не кричіть! Я ж вас не перебивав, я вас не перебивав. Інше питання, ви не підтримали свою колегу, тому що саме ваш представник очолює цей комітет. Тобто ви зараз поставили, учора, вірніше, поставили під загрозу можливість існування цього комітету. Я впевнений, що сьогодні ви виправите свою помилку і проголосуєте за постанову 3402, в якій ніхто нікуди не переходить, лише людина буде боротися та захищати інтереси нашої держави на ланці боротьби за свободу слова. Тому я думаю, що можна переходити до голосування. Я вам дякую. давайте я уточню це, але я мав на увазі саме найбільшої фракції Але ще раз кажу: давайте подивимося по стенограмі, якщо ні, то малося на увазі це. Це що стосується нашої репліки. ГОЛОВУЮЧИЙ. Переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали.

Я впевнений, що, як завжди, питання свободи слова повністю об'єднає цей зал.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 Прошу підтримати та проголосувати. За-278 Рішення прийнято. Покажіть по фракціям, хто проти свободи слова. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо зменшення строку оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування (реєстраційний номер 2228). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-260 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Микиші Дмитру Сергійовичу.

Дякую. Шановний пане головуючий, шановні народні депутати, до вашої уваги пропонується доопрацьований проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо зменшення строку оприлюднення проектів нормативно-правових актів і рішень органів місцевого самоврядування. Законопроект розроблено з метою оптимізації роботи органів місцевого самоврядування, надання суспільству якісної, оперативної інформації для забезпечення більш ефективної реалізації прав та інтересів територіальних громад сіл, селищ та міст. Для цього пропонується внести зміни до частини третьої статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", якими передбачити скорочення терміну оприлюднення проектів нормативно-правових актів і рішень органів місцевого самоврядування з 20 робочих днів до 10 календарних днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Хочу зазначити, що пропозиції скоротити зазначений 20-денний строк неодноразово висловлювалися представниками місцевого самоврядування, експертного середовища, зокрема Асоціацією міст України. Ці пропозиції аргументувались колізійністю зазначеної норми щодо положень низки законодавчих актів, які стосуються регулювання діяльності місцевого самоврядування, а саме: в абзаці четвертому частини першої статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" вказується, що строк видачі документів дозвільного характеру становить 10 робочих днів. Тобто орган місцевого самоврядування у своїй роботі порушує один з двох законів. Хочу підкреслити, що цей законопроект дозволить забезпечити оперативність, відкритість та доступність діяльності органів місцевого самоврядування та сприятиме своєчасному та якісному здійсненню їх повноважень. Це позитивно вплине на роботу працівників органів місцевого самоврядування, які представляють інтереси громадян, та безпосередньо відповідальність за виконання Закону "Про доступ до публічної інформації". Шановні колеги, прошу підтримати даний законопроект. Дякую. Дякую. Слово надається голові Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Ткаченку Олександру Владиславовичу. Колеги, ми розглядали на комітеті цей законопроект, він, здавалося б, простий – один рядок, але в ньому так багато сенсів, що було дуже багато дискусій, в тому числі і з приводу питання: 10 календарних скорочувати чи 10 робочих. В принципі, всі підтримують необхідність цього скорочення. І є заява місцевих органів влади, тим не менше, є також побоювання, що право громадськості для обговорення цих документів і можливість прикриття ймовірних зловживань місцевої влади також має місце. Тому пропоную відправити це на друге читання. Ми в комітеті це раз розглянемо і приймемо остаточне рішення щодо ймовірної зміни запропонованої ідеї, яку ми в цілому підтримуємо, з 10 календарних до 10 робочих днів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект? Є. Прошу записатися: два – за, два – проти.

Будь ласка, Кучер Микола Іванович, депутатська група "Партії "За майбутнє". Народний депутат Білозір. Шановний пане Голово, шановні колеги! Шановні представники місцевого самоврядування! Дійсно, процедура оприлюднення рішень місцевих рад є важливою для можливості громадськості мати доступ і ознайомитися з тими проектами рішень. Однак тут багато, мабуть, є представників раніше органів місцевого самоврядування і міських голів, депутатів обласних рад. Я свого часу була депутатом обласної ради. І хочу сказати, що на практиці, особливо ця стаття про доступ до публічної інформації в частині вимоги щодо оприлюднення за 20 робочих робочих днів, вказує на недосконалість цієї норми. Фактично, якщо ти хочеш внести якісь зміни в те саме рішення, це знову тягне за собою 20 робочих днів. І це фактично 2 місяці. На сьогодні передбачено діючим законодавством ці 20 днів, уповільнять прийняття рішень і в умовах пандемії і коронавірусу, в умовах необхідності приймати оперативно рішення фактично стопорить засідання рад. Обласна рада фактично може збиратися раз в 3 місяці. А якщо ми говоримо про міські, селищні, сільські ради, то взагалі ця норма вона суперечить іншим законам. І виходить так, що насправді потім ми маємо судові позови. Я вважаю, і наша група вважає "За майбутнє", що такі тривалі строки не виправдані і створюють конфлікти в розгляді земельних питань в сільських, селищних радах в плані дозволів на землю, на рекламу. Наприклад, Земельний кодекс (стаття 118) говорить про те, що рішення щодо приватизації земельних ділянок приймається в місячний строк. І далі ми із-за такого довгого часу розгляду маємо проблеми з судами. В цьому законопроекті передбачено 10 календарних днів, і ми підтримуємо цю норму, і цей строк узгоджується з даним строком повідомлення депутатів органів місцевого самоврядування про скликання сесії. Це достатньо часу також, щоб...

Не чую. Максиму Дирдіну, будь ласка, включіть мікрофон. Максиму Євгеновичу Дирдіну. 11:13:58 ДИРДІН М.Є. Колеги, прошу підтримати даний законопроект 2228, тому що, дійсно, органи місцевого самоврядування звертаються з таким проханням, що цей законопроект є на часі і його необхідність викликана і терміном, і часом розгляду таких питань. І тому його варто підтримати, прошу проголосувати в першому читанні. Дякую. Васильченко Галина Іванівна. Бобровська Соломія Анатоліївна. Соломія Бобровська, фракція "Голос". Насправді в першу чергу не розумію, чому цей законопроект є на часі, тому що, очевидно, багато хто з вас працює або працювали в громадах, в органах місцевого самоврядування і дуже добре знають, як ці ж громади не виконують зокрема ці ж зобов'язання по відношенню до них про 20 календарних днів, робочих днів. Але в першу чергу ми зменшуємо не просто вдвічі, а йде мова про 10 календарних днів. І у мене тут питання: а де тут загубилася громада, як громада може контролювати і бачити, що ж все ж таки вноситься, які проекти рішення вносяться на порядок денний тої чи іншої місцевої ради? Мало того, наведу вам приклад. Наприклад, 11 червня Рівненська міська рада буде мати сесію. І на цій сесії буде винесено 546 питань, з них 300 з копійками - нові, не перенесені з попередньої. В мене питання: ви що думаєте, що ці депутати за 10 днів будуть читати ці проекти рішень? Чи ви, депутати, прочитаєте ці питання і прийдете, чи будь-як по-іншому? Питання, як громада буде вивчати за цих 10 днів, яких надто мало, календарних ці проекти рішення? Мало того, нагадаю, що ніхто… Ще раз наголошу на тому, що насправді це не проблема, і у нас відсутня якраз невідворотність відповідальності за те, що ці органи місцевої ради не вносять за 20 робочих днів проекти рішення. Тому, мені здається, має бути мова про відповідальність таку, після, можливість оскарження після прийняття рішення, якщо в такому випадку проект рішення не був опублікований. Ви всі добре знаєте бюджетні ночі і дні в грудні-листопаді місяці в органах місцевого самоврядування. Тому в мене прохання все ж таки повернути на доопрацювання. Фракція "Голос" не буде підтримувати це в першому читанні. 10 календарних днів – це не час ані для громади, ані для депутатів робити саме хороші справи, а час робити погані в них завжди є. Дякую.

Шановні колеги, справа в тому, що у нас, дійсно, терміни 20 днів не дають можливість ефективно працювати місцевому самоврядуванню з проведення своїх сесій і вирішення термінових питань. Тому що там, коли йде обговорення якогось рішення і передаються документи на доопрацювання в обласні державні адміністрації, то повернення їх знову до розгляду потребують знову оприлюднення. І кожен раз це викликає якраз такі проблеми, які стосуються якраз цих великих термінів. І ті рішення, які потребують громади, можуть затягуватись більше ніж на місяць-півтора без розгляду. Тому вважаємо, що це питання, яке потребує обговорення не тільки з місцевими асоціаціями місцевого самоврядування, а ми повинні сьогодні і підтримати їх в цьому. До нас якраз звернулися сьогодні і міста, і селища, які пропонують нам змінити ці терміни. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, подивіться, що відбувається, чи виконують зараз органи місцевого самоврядування цей закон. Коли ви подивитесь, які питання виносить Львівський міський голова на засідання Львівської міської ради, то зрозумієте, що це часто-густо взагалі робиться за 1 чи 2 дня. А коли зараз насильно об'єднують громади під час органів місцевого самоврядування, то громадяни взагалі не будуть мати доступу до тих документів і актів місцевого самоврядування, які мають голосуватися. Наша фракція "Європейська солідарність" категорично витупає проти того, щоб скорочувати термін до 10 календарних днів. Термін в 10 робочих днів може бути обговорений як і відповідальність керівників самоврядування за недотримання цього терміну. Підтримуємо повторне перше читання. Дякую. Дякую. Бакунець Павло Андрійович. ховається низка проблем. Адже термін для оприлюднення проектів рішень для органів місцевого самоврядування зменшується з 20 робочих до 10 календарних днів, ще раз хочу наголосити: з 20 робочих до 10 календарних днів. Це означає, що органи місцевого самоврядування матимуть практично лише 1 тиждень для того, аби оприлюднювати проекти рішень сесій чи виконавчих комітетів. Я сам працював міським головою, дотримувався цих норм. Це вистачає для того, аби розвивати наше громадянське суспільство. Адже за тиждень громадські організації і люди, котрих стосується по місцях ці питання, не зможуть вивчити їх або повпливати на рішення органу місцевого самоврядування. Тому депутатська група "Довіра", котра складається виключно з мажоритарників з різних областей України, яка співпрацює напряму з органами місцевого… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шкрум Альона Іванівна, фракція "Батьківщина". Колеги, насправді, це дуже простий законопроект і його треба приймати. Він про оперативне подання інформації громадянам України про діяльність органів місцевого

Він не обговорюється і не розглядається на комітеті, з ним ніхто не хоче працювати. І органи місцевого самоврядування, на жаль, не можуть зрозуміти А інший законопроект (2260) про реформу державного управління, про більшу відкритість і прозорість державного управління і про електронний документообіг в державі, знову про відкритість, прийнятий нами з вами ще в грудні місяці, прийнятий всіма в цьому парламенті, не підписується Президентом 5 місяців, скільки… не зрозуміло чому, тому що він має підписати закон протягом 15 днів. Дякую. Шановні колеги! Я дам зараз 30 секунд Ткаченку з мотивів щодо позиці Бакунця Колеги, це рішення, яке ви можете підтримати в першому читанні. Комітет вислухав різні точки зору, які існують. І схиляється до того, щоб у другому читанні запропонувати 10 робочих днів. Тому прошу підтримати в першому читанні. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо зменшення строку оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування (реєстраційний номер 2228). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-298 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного - це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові (реєстраційний номер 2450). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. А необхідне обговорення його? Не потрібно. Можемо голосувати? Наполягаєте на обговоренні? Тоді скорочена процедура. Прошу підтримати та проголосувати. За-254 Рішення прийнято. Слово надається голові підкомітету Комітету з питань правової політики Ватрасу Володимиру Антоновичу.

Народний депутат Володимир Ватрас, політична фракція "Слуга народу". Шановний Голово, шановні колеги, шановні співвітчизники, пропоную вашій увазі проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на зміну по батькові. Чинне на сьогоднішній день законодавство України вільно дозволяє фізичній особі змінювати своє ім'я та прізвище, однак законодавець прямо не передбачає право фізичної особи змінювати на власний розсуд по батькові, чим, на думку авторів законопроекту, порушує норми Конституції. Слід констатувати, що вищевказана проблема випливає не лише з національної судової практики, але й стала предметом розгляду Європейського суду з прав людини. Так, 16 травня 2013 року рішенням ЄСПЛ у справі "Гарнага проти України" було встановлено порушення Україною статті 8 Європейської конвенції, причому Європейський Суд зауважив, що положення законодавства України, які регулюють питання зміни імені та прізвища, відповідають європейській практиці. Натомість законодавство України позбавляє особам можливості змінити своє по батькові, що, на думку суддів Європейського суду з прав людини, грубо суперечать європейській практиці. У зв'язку з цим запропонований законопроект дозволяє виконати рішення Європейського суду з прав людини у справі "Гарнага проти України" та вносить зміни до статті 149 та статті 295 відповідного Цивільного та Сімейного кодексів. Суть законопроекту полягає в тому, що фізичній особі поряд з зміною імені та прізвища надається можливість змінити своє по батькові з 14-річного віку за згодою батьків та законних представників. Як доповідач від імені комітету зауважу наступне. За дорученням Голови Верховної Ради від 18 листопада 2019 року Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 15 січня 2020 року (протокол №19) вищевказаний проект закону. Комітет виходив з того, що право на приватне та сімейне життя є засадничою цінністю, необхідною для повного розквіту людини в демократичному суспільстві, та розглядається як право фізичної особи на автономне буття незалежно від держави, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб. Враховуючи правову позицію Європейського Суду з прав людини, члени комітету вважають за необхідне підтримати скасування обмежень, які стосуються зміни особою по батькові та забезпечити конституційне право громадян на повагу до їх приватного і сімейного життя. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України та Міністерство юстиції підтримує вищевказаний законопроект в першому читанні за основу з врахуванням висловлених до нього зауважень та пропозицій. У зв'язку з цим комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на зміну по батькові (№2450) від 15 листопада 2019 року. Прошу підтримати вказаний законопроект. Дякую. Дякуємо, Володимир Антонович. Будь ласка, шановні колеги, я так зрозумів, є необхідність обговорити цей законопроект, тому прошу записатися: два – за, два – проти. Будь ласка, народний депутат Івченко Вадим Євгенович, фракція Політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Власенко, будь ласка. Власенко Сергій Володимирович. Дякую, пане головуючий. В цілому підтримуючи зазначений законопроект, бо він дійсно скерований, в тому числі і на виконання низки міжнародних зобов'язань, на які Україні вказав Європейський суд з прав людини, але хотілось би висловити декілька, не те щоби застережень, а міркувань. Я просто хочу нагадати, чому цей закон не було прийнято в попередньому скликанні. Тому що, на жаль, практика зміни прізвища, ім'я і по батькові під час виборів стала дуже поширеною саме з метою створення виборчих клонів. І це, на жаль, ненормальна ситуація, яка мала розвиток саме в Україні. Тому є пропозиція. Я знаю, що зараз на розгляді знаходяться певні зміни до Виборчого кодексу, підтримавши цей законопроект, зазначити у Виборчому кодексі про те, що якщо людина впродовж року перед виборами міняла прізвище, ім'я і по батькові, це повинно бути зазначено у виборчому бюлетені для того, щоб не було у нас плутанини. Тому що, я ж кажу, у нас з'являються повні клони, і це просто спотворює деколи результати виборів, коли повністю і прізвище, ім'я, по батькові співпадає. А так законопроект абсолютно є нормальним, його треба підтримувати в першому читанні беззастережно. Дійсно, він може потребувати певних технічних доопрацювань, які можуть відбутися на стадії підготовки до другого читання. Тому, колеги, дякую. Прошу підтримати. Фракція "Батьківщина" буде підтримувати цей законопроект, але прошу врахувати наші от такі застереження під час підготовки змін до Виборчого кодексу. Дякую.

Гончаренко Олексій Олексійович, фракція "Європейська солідарність". Шановні друзі, ви знаєте, минулого року я обирався по мажоритарці, і у мене на окрузі було кілька Гончаренко. Я думаю, що багато хто з колег знають цю історію, тому ж, звичайно, приймаючи подібний закон, щонайменше, можливо, нам потрібно, щоб його ввести в силу, наприклад, після місцевих виборів. Або зробити ті застереження, про які кажуть колеги, щоб це не використовувалося, як чорна, брудна технологія. А, з іншого боку, звичайно, що це буде цікаво, бо ось, дійсно, авторства "слуг народу" закон про те, що можна буде змінювати по батькові. Я думаю, що це цікаво, тому що у Верховній Раді може з'явитися багато "кварталовичей", велика група "бенєвичей", наприклад, "Олександр Бєнєвич", а, може, навіть і два "Олександра Бєнєвича". В нас може з'явитися "Микола Велюрович", теж це цікаво і це будо цікаво подивитись. В уряді в нас з'являться "откатовичі", і це теж цікаво, тому що, нарешті, вони зможуть прямо представлятись – "Откатович". в керівництві правоохоронних органів з'явиться "Ірина Віссаріонівна", "Іван Едмундович", ну для братів-сватів-кумів просто "Едмундич". І, саме головне, Володимир Олександрович, може, нарешті, бо він себе відчуває стати Володимиром Володимировичем, не дай Боже, не Володимиром Іллічем. Може, "Володимиром Карантиновичем", хоча, звичайно, набагато ближче "Володимиром Поліграфовичем". А насправді, звичайно, саме головне, щоб не став "Володимир Ростович". Дякую вам. І ось так, я думаю, буде правильно.

це може теж печаточкою такою стати. Грамотєй! Дорогі друзі, я хотів би зачепити іншу історію, окрім "Порошенковичів" там і інших питань. Дивіться, я розумію, що в цьому залі сидять люди ліберальних поглядів і консервативних. Оце питання стосується якраз цього моменту. Я розумію, що молода людина, досягнувши 14 років, напевно, могла би змінити своє ім'я, тому що, власне, не вона, так би мовити, це ім'я обирала, і бувають різні моменти. Ми можемо говорити те ж саме з прізвищем. Але я хочу звернутися до всіх тут присутніх людей. Коли у тебе є батько, неважливо, які складалися обставини, це твій батько. І коли у мене батько Володимир, а завтра я захочу, щоби написано, що в мене батько Дональд чи Збіґнєв, чи ще хтось, я вважаю, що це є неправильно. Ми маємо зважати на позицію Європейського Союзу, європейських судів, але, друзі, коли ми завтра і куди ми дійдемо, коли, незважаючи на те, хто твій батько, людина може в 20-му році назватися Дональдовичем, а через рік іншим і так далі? Ми таким чином нівелюємо засадничі українські традиційні підходи. І я вважаю, що цей законопроект підтримувати не варто, незважаючи на будь-які позиції. Я вважаю, що якщо в тебе є біологічний батько, так воно було десятками і сотнями років, так воно має бути. Тому я закликаю тут всіх колег в цьому залі утриматися або не підтримувати. Дякую. Прошу передати слово прибічнику традиційних цінностей Олександру Качному. ГОЛОВУЮЧИЙ. Качний Олександр Сталіноленович. Шановні колеги, хочу підкреслити, Качний Олександр Сталіноленович. Хіба в 14 років я міг собі тоді дати раду, чи потрібно мені залишити ім'я по батькові Сталіноленович, чи по якимось причинам його змінити? Хіба може дитина приймати рішення такі? В 16 років ви хочете дати можливість дитині змінювати ім'я, прізвище, ім'я по батькові. В 14 років ви хочете надати їй можливість змінювати ім'я по батькові, якщо мати не проти. Шановні колеги, слідуючий крок – це буде те, що сьогодні відбувається в Швеції і в Німеччині. Це коли дитина тільки після 16 років приймає рішення, хлопчик він чи дівчинка. І взагалі-то ми можемо так дійти до того, що всі ті європейські цінності, які сьогодні в них існують, ви нам сьогодні нав'яжете. Тому я хочу підкреслити, що батько є батько і кожен з нас повинен шанувати ту людину, яка надала нам життя. І всіх оцих професорів Хмельницького університету я хочу попросити, що у нас сьогодні є і інші питання, у нас сьогодні є і інші проблеми в країні, щоби висовувати нам сьогодні такі законопроекти. Дякую.

Признаюсь чесно, що готував текст, думав, десь щось прочитаю, десь щось від себе скажу, але дещо обурений тим, що кажуть наші деякі деякі люди в цьому залі. Що хочу сказати. Якщо в сім'ї все гаразд, ніколи в житті у нормальної дитини не буде навіть в думках змінити по батькові. Але якщо так сталося, що батько жодним чином не втручається у виховання дитини, і дитина, коли стала совершеннолетней, набула 14 років, і вона хоче мати по батькові від свого, може, не рідного батька, але найріднішого в світі, це його право, це його вибір. І не треба цей вибір забирати у дитини. Прошу підтримати цей законопроект. Шановні колеги, переходимо до голосування.

Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на заміну по батькові (реєстраційний номер 2450) Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Наступне питання порядку денного. (По фракціям покажіть) Проект Закону про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху (реєстраційний номер 2697). Пропонується розглянути питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-240 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Бакумову Олександру Сергійовичу. Доброго дня, шановний головуючий, шановні колеги! До вашої уваги пропонується проект Закону про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху. Метою законопроекту є посилення адмінвідповідальності пішоходів, які своїми діями порушують правила дорожнього руху, у тому числі перебуваючи у стані сп'яніння, а також покращити рівень безпеки на автошляхах. Я розумію, що підвищення адміністративної відповідальності є не доволі популярним. І я прошу колег дуже відповідально поставитись до цієї проблеми, цієї тематики. Я наголошую, що до учасників дорожнього руху відносяться не тільки водії і пасажири, не тільки велосипедисти та погоничі тварин, а також і пішоходи. Іноді безвідповідальність і легковажність пішоходів призводить до дуже жахливих наслідків. Для вашого розуміння, 2019 рік – 8 тисяч 612 дорожньо-транспортних пригод із загиблими і травмованими пішоходами, 261 пішохід загинув, 8 тисяч 5 отримали травми. Майже тисяча дорожньо-транспортних пригод із загиблими і травмованими сталося з вини пішоходів. Вказаним законопроектом ми підвищуємо рівень відповідальності пішоходів. Таким чином підвищуємо превенцію закону, посилюємо його. Тому, шановні колеги, комітет підтримав цей законопроект. І я прошу вас також підтримати в першому читанні і попрацювати до другого читання разом. Дякую вам за увагу. Дякую. Запрошую до слова заступника голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Павлюка Максима Васильовича. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, головуючий, президія! Комітет з питань правоохоронної діяльності на виконання доручення Голови Верховної Ради України розглянув на своєму засіданні 12 лютого 2020 року проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху (реєстраційний номер 2697). Метою законопроекту, як вже говорилось, є посилення адміністративної відповідальності пішоходів. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України в цілому підтримує законопроект та вважає, що за результатами розгляду в першому читанні він може бути прийнятий за основу. Враховуючи викладене, відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України комітет рекомендує Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху (реєстраційний номер 2697) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Дякую. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорювати? Тоді прошу записатися: два – за, два – проти. Будь ласка, фракція Політичної партії "Слуга народу" Бакумов Олександр Сергійович. Шановні колеги, повторюючи на такій важливості цієї даної тематики, я хочу наголосити, що ми також даним законопроектом такий вид, як попередження до пішоходів, прибираємо під час порушення, передбаченого статтею 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і встановлюємо виключно штраф, розмір якого підвищується. Тому прошу, будь ласка, підтримати. Дякую.

Фракція "Голос", Клименко. Я би хотіла звернутись перш за все до громадян України. Безпека на дорогах – це основне. В рік на дорогах українських гине біля 3,5 тисяч людей, гине від різних обставин. На жаль, основна причина – це погана інфраструктура, відсутність пішохідних переходів, надземних, підземних, будівництво за хабарі, коли звільняють забудовників від пішохідних переходів, а також дозволяють їм робити пішохідні переходи де завгодно. Тому питання треба розглядати перш за все безпеки громадян шляхом розвитку інфраструктури, а не карати громадян, що вони не можуть перейти дорогу, тому що найближчий пішохідний перехід через 2 кілометри від їх села і їм треба потім обійти ще 2 кілометри назад. Тому, шановні громадяни, я хочу, щоб ви розуміли, що вам пропонують на даний момент. Тепер пішоходи, які перейшли не в правильному місці або, наприклад, погоничі тварин, які гонять корів по дорозі, де немає фактично можливості іншої, тому що в більшості сіл немає пішохідних переходів, а також велосипедисти, які будуть їхати по дорозі, будуть штрафуватися не 51 гривень, а 255 гривень, якщо буде у нас повторно здійснено, то буде платити вже 510 гривень, а потім - 680. Я хочу вам сказати: реформуйте спочатку поліцію, знайдіть нормального очільника, звільніть Авакова, а після цього будете… побудуйте дороги і пішохідні переходи, а після цього будете карати громадян. Дякую.

спитати чи потрібний такий законопроект, однозначно - так. Інше питання, а чи це той законопроект, який потрібно розглядати Верховній Раді в період пандемії і сьогоднішньої ситуації економічної в державі? Є певний сумнів. По суті. Насправді ріст дорожньо-транспортних пригод з вини пішоходів, з тих, хто водить гужовий транспорт, однозначно зростає, і потрібно з цим боротися. Я погоджуюсь з колегою, що потрібно владі створити інфраструктуру для того, щоб пішоходи сьогодні не становили загрозу. І інше питання. Підвищуються штрафи від 255 гривень до 680 і/або виправні роботи. Виключається попередження. Шановні автори, а якщо пішохід порушив ненавмисно правила дорожнього руху, це не становить загрозу ні його життю, ні інших учасників дорожнього руху, то чому ми позбавляємо уповноважений орган накладати адмінштраф для того, щоб перший раз накласти попередження? Фракція "Батьківщина" готова підтримати в першому читанні, а до другого вимагаємо повернути норму: за незначні перші порушення – накладення попередження. Дякую.

він повинен розглядатися в комплексі. Якщо ми кажемо про збільшення відповідальності, це не так. І ми змінюємо механізми, а саме: виключаємо попередження; застосовуємо і дозволяємо правоохоронним органам використовувати ту ганебну практику щодо механізму притягнення пішоходів до відповідальності. То це не є зміною закону, це комусь так захотілося. На мою думку, все-таки збільшення штрафів не вирішить цю проблематику. Збільшення штрафів, коли всім відомий механізм, він відкритий і доступний, і рівний між всіма учасниками дорожнього руху. Пішохід точно такий же учасник дорожнього руху, як і водій. Але водій для того, щоб отримати посвідчення і право на керування транспортним засобом, він проходить навчання. Не в добровільному порядку, хто визначається, хочеться йому чи не хочеться, це є обов'язковим порядком. Пішоходи, які не мають відношення до правил дорожнього руху, і не знаючи тих чи інших нюансів щодо правил, вони можуть їх порушити. Але яким чином це буде, умисно чи з необережності, ніхто не може сказати відповідь. Також хочу нагадати, що механізм, він залишається, саме: не зобов'язання громадянина України носити з собою документ, який посвідчує особу. Якщо документу у пішоходу немає, правила дорожнього руху порушені, складено протокол - на кого? Особу, яка представилась зі слів? "Опозиційна платформа – За життя" не буде підтримувати законопроект. Ми за комплексні зміни і, по суті, за відкритий і прозорий механізм щодо встановлення правил між всіма учасниками… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ще бажаючі виступити з мотивів є?

Лубінець Дмитро Валерійович. Після цього – Алєксєєв. Після цього – Антон Юрійович Геращенко. І переходимо до голосування. Лубінцю включіть, будь ласка, мікрофон. Шановна президія, шановні народні депутати, громадяни України! Депутатська група партія "За майбутнє" буде голосувати і підтримує логіку прийняття цього законопроекту. Звертаю вкотре увагу, що висновок ГНЕУ: приймаємо за основу, голосуємо в першому читанні. Є низка зауважень, які ми можемо легко виправити до другого читання. Але, безумовно, логіка: всі учасники дорожнього руху, в тому числі пішоходи, повинні бути рівними, в тому числі рівними у відповідальності за порушення ними правил дорожнього руху. Тому ми вбачаємо абсолютно логічним приведення цієї норми до… Якщо більша відповідальність, наприклад, сталася аварія з вини пішохода, то він повинен нести відповідальність, умовлену такою аварією. Тому голосуємо – за. І закликаємо всіх підтримати в першому читанні. Дякую. Шановні колеги, давайте будемо відвертими, механізм відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху не працює взагалі. Кого останній час з пішоходів штрафували за те, що він порушує порушує правила дорожнього руху? Так, законопроект не досконалий, але фракція "Європейська солідарність" буде підтримувати його в першому читанні, а до другого читання буде вносити певні правки. Але ми повинні виховувати правову культуру дотримання правил дорожнього руху перед наступними поколіннями. Треба, дійсно, згоден з колегою з "Голосу", що треба в комплексі розглядати це питання і підвищувати інфраструктуру, але зараз питання підвищення відповідальності і взагалі запровадження конкретного механізму притягнення до відповідальності, щоб ми не мали таку шалену статистику гибелі на дорогах. Дякую за увагу. Фракція "Європейська солідарність" буде підтримувати в першому читанні. Дякую. Я зараз надам слово заступнику міністра Геращенку Антону Юрійовичу. І переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Антон Юрійович. Включіть мікрофон, будь ласка, Геращенку. Перепрошую. Шановні народні депутати, минулого року на дорогах України загинуло 3 тисячі 454 громадянина, з них десь приблизно 1,6 - це загибель пішоходів. На жаль, в нашій країні громадяни, особливо пішоходи, не вбачають за необхідне виконувати правила дорожнього руху. Саме для того ми запропонували разом з народними депутатами підвищити штраф для пішоходів, для того, щоб вони були відповідальними, і співробітники патрульної поліції спочатку попереджали таких осіб. А якщо вони є злісними порушниками правил дорожнього руху, які призводять до дорожньо-транспортних пригод або до аварійних ситуацій, щоб штраф був збільшений до 255 гривень. У європейських країнах ці штрафи ще більші. Я вважаю, щоб ми з вами зробили так, як є у Норвегії в місті Осло, де у п'ятитисячному місті минулого року загинула лише одна особа, взагалі одна особа. підвищення відповідальності, без підвищення якості роботи поліції ми цього зробити не зможемо. Разом з підвищенням дорожньої інфраструктури. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху (реєстраційний номер 2697). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-277 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами (реєстраційний номер 2694). Пропонується розглянути питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-240 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Бакумову Олександру Сергійовичу.

(реєстраційний номер 2694). Метою законопроекту є забезпечення безпеки пішоходів, які перебувають в темний час доби на проїзній частині дороги, вулиці, завдяки використанню світлоповертальних елементів, таких як стрічка, наклейка, жилет, та як наслідок зменшення кількості аварій за участю пішоходів. Вказана законодавча ініціатива є доволі актуальною. Згідно із статистикою приблизно третина дорожньо-транспортних пригод відбувається за участі пішоходів. Ми дуже жваво обговорювали на засіданні комітету цей законопроект і до другого читання обов'язково скоректуємо його відповідно до тих вимог і на тих вимогах, і зауваженнях, на яких зауважило Науково-експертне управління. А тому, ми чітко вбачаємо, що такі стрічки елементарні, яку можуть носити пішоходи в темний час доби або в умовах недостатньої видимості, коли їх можна вдягнути на дитину і коли рухається автомобіль, і це зможе… ми можемо побачити такого пішохода заздалегідь, і водій водій може прийняти певні заходи щодо гальмування і щоб не трапилась дорожньо-транспортна пригода. Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав вказаний законопроект і рекомендував Верховній Раді ухвалити його в першому читанні. Прошу вас підтримати та проголосувати. Дякую за увагу. Дякую. Позиція комітету. Заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Павлюк Максим Васильович. 11:55:43 ПАВЛЮК М.В. Дякую, шановний головуючий. Комітет з питань правоохоронної діяльності на виконання доручення Голови Верховної Ради 12 лютого 2020 року розглянув проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради в цілому підтримує законопроект та вважає: за результатами розгляду в першому читанні він може бути прийнятий за основу. Так, відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів елементів пішоходами (реєстраційний номер 2694) пропоную підтримати та проголосувати за основу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, необхідно обговорення? Можемо проголосувати – і перерва. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до голосування. Ставлю

Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами (реєстраційний номер 2694). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-271 Рішення прийнято. Шановні колеги, оголошується перерва до 12:30. Будь ласка, не запізнюйтесь. (Після

Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до роботи. Шановні колеги, прошу займати місця. Ми продовжуємо нашу роботу.

Шановні колеги, я попрошу швидше займати свої місця. Нагадую, що робота в нас починається о 12:30.

Шановні колеги, починаємо працювати.

за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів учасниками дорожнього руху (реєстраційний номер 2696).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 Прошу підтримати та проголосувати. За-211 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Бакумову Олександру Сергійовичу. Шановний головуючий, шановні колеги! Від безпеки пішоходів до безпеки водіїв та пасажирів, а також працівників, які забезпечують будівництво автомагістралей. Метою законопроекту є забезпечення безпеки водіїв та пасажирів, які перебувають у темний час доби на проїжджій частині дороги, вулиці поза межами транспортного засобу завдяки використання одягу, на який нанесено світлоповертальні елементи: стрічка, наклейка, жилет. встановлюється… пропонується встановити наступні обов'язки. Для посадових осіб, які відповідають за будівництво, реконструкцію, ремонт, експлуатацію та облаштування автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, мостів, шляхопроводів, інших споруд, забезпечувати працівників, які виконують такі роботи, спеціальними жилетами із світлоповертальними елементами. Для водіїв та пасажирів мотоциклів під час руху на мотоциклі бути не просто в застебнутому мотошоломі, а в застебнутому мотошоломі зі світлоповертальними елементами. Для усіх водіїв транспортних засобів перебувати в темний час доби чи в умовах недостатньої видимості на проїжджій частині дороги, вулиці поза межами транспортного засобу в спеціальному жилеті зі світлоповертальними елементами. А так само забезпечити виконання цієї вимоги пасажирами транспортного засобу, якщо такі пасажири покинули транспортний засіб і знаходяться на проїжджій частині. Відповідно, окрім того, велосипедисти і погоничі тварини будуть зобов'язані в темний час доби чи в умовах недостатньої видимості використовувати світлоповертальні елементи: стрічки, жилети, наклейки. Шановні колеги, ми повинні дуже відповідально до цього питання також поставитися. Це життя наших з вами громадян, і ми повинні з вами їх уберегти. Дякую за увагу. Прошу підтримати. Дякую. Надаю слово заступнику голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Максиму Васильовичу Павлюку. Будь ласка, Максиме Васильовичу. 12:45:20 ПАВЛЮК Комітет з питань правоохоронної діяльності на виконання доручення Голови Верховної Ради України на своєму засіданні 12 лютого 2020 року розглянув законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів елементів учасниками дорожнього руху (реєстраційний номер 2696). Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України в цілому підтримує законопроект та вважає, що за результатами розгляду в першому читанні він може бути прийнятий за основу. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти даний законопроект за основу. Дякую. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект? Є, так? Я не бачу, які фракції і групи хочуть обговорювати? Є. Тому прошу записатися: два – за, два – проти, будь ласка. Бондар Михайло Леонтійович.

Шановні колеги, я вважаю, що більшість з вас керує транспортними засобами. І ми, на жаль, знаємо, що у нас більшість доріг, за містом особливо, не освічені, без освітлення. І ми не бачимо ні пішоходів, ні водіїв, які зупинились на обочині, і вийшла людина з машини, мотоциклістів, велосипедистів. І через те також маємо шалену статистику - це тисячі загиблих на дорогах. У нас на дорогах, як на війні, на жаль. Тому вважаю, що це правильний законопроект. В у всіх цивілізованих країнах світу таке правило вже існує - носити світлоповертаючі елементи на одязі, на шоломі мотоцикліста, і навіть коли людина виходить із машини, будучи водієм. Тому фракція "Європейська солідарність" буде підтримувати цей законопроект. Дякую за увагу. Дякую. Бакумов Олександр Сергійович. Шановний головуючий, шановні колеги, ми це питання перед тим, як виносити в залі, дуже плідно проговорили на Комітеті з питань правоохоронної діяльності. Зауваження ГНЕУ ми врахуємо відповідно. хочу наголосити на тому, що використання таких світлоповертальних елементів, зокрема водіями та пасажирами, ми проговорювали, буде застосовуватися поза межами населених пунктів, саме на магістралях та трасах, коли, наприклад, машина зламалася і стоїть на магістралі, де є велике скупчення автотранспортних засобів, які рухаються з великою швидкістю, де потенційно є загроза життю та здоров'ю людей, які покинули автотранспортний засіб та знаходяться відповідно поза межами такого транспортного засобу. А тому я прошу всіх долучитися до процесу комунікації і підготовки законопроекту і підтримати його в першому читанні. Дякую за увагу. Дякую. Запрошую до слова народну депутатку України Славицьку Антоніну Керимівну, Політична партія "Опозиційна платформа - За життя". Перепрошую, Мамка Григорій. Шановні народні депутати, звертаю увагу, що ви для себе всі відкрили вчорашній порядок денний і сьогоднішній порядок денний. На вчорашньому порядку денному стояло 4 законопроекти, на сьогоднішньому – їх 3, тому що основний законопроект, який не знайшов підтримки залу, про нього просто забули. Ми сьогодні розглядаємо третій законопроект, який буде казати про відповідальність уже і пасажирів. Хочу звернути увагу, перший законопроект, який був внесений в нашу залу, підтриманий в першому читанні, – це збільшення відповідальності, збільшення штрафів відносно пасажирів при існуючому, старому механізмі щодо документування. Другий законопроект - на жаль, не виступили по Регламенту, - він каже про те, що кожен водій і учасник дорожнього руху повинен за свої кошти придбати ті предмети, ті речі, які будуть невідомо ким випущені, вироблені для того, щоб створити і забезпечити свою безпеку. Це і стрічки. Але необхідно пригадати, 10 років назад ця історія існувала. Ці висновки ніхто для себе не зробив, а користуємося дуже ми простими методологіями, що все нове – це добре забуте старе. "Опозиційна платформа – За життя" не буде підтримувати, в тому числі щоб зобов'язувати в примусовому порядку закупляти ці речі, використовувати, а держава зі свого боку нічого в це не вкладає. Дякую за увагу. Почекайте хвилинку. Хтось ще буде бажати виступити з цього приводу? Ні, партія "Слуга народу" виступила, "Голос" теж виступив. Ні? Почекайте.

Ці законопроекти говорять про те, що ми маємо змусити громадян нашої держави: пасажирів, водіїв, мопедистів, велосипедистів та навіть тварин, які вони використовують, погоничі тварин, - купляти за власні гроші світловідображальні жилети, наклейки, якісь стрічки і використовувати їх завжди в темний час доби. Якщо вони не будуть цього робити і за власні кошти не зможуть придбати швидко стрічки, жилети або наклейки, вони будуть сплачувати штраф. Спочатку отримають покарання від органів поліції, а потім будуть сплачувати штраф. І от, колеги, знаєте, правильна ідея, але мене обурює філософія. Тому що, дійсно, в порядку денному у нас зазвичай за останні роки весь час штрафи, покарання, приниження ФОПів, як забрати більше податків з бідного вже населення, як змусити їх більше платити за власні гроші, як забрати штрафи за те, що вони не здатні купити собі стрічки або наклейки, і не знають навіть де їх купити. Тому, колеги, ці речі треба вирішувати по-іншому. Ми не робимо на сьогодні реформу транспортної інфраструктури в селі та в селищних пунктах. Ми не робимо там тротуари нормальні. Ви не даєте можливість людині користуватись пішохідними зонами. Від одного села до іншого неможливо пройти по-іншому, ніж по узбіччю дороги. А при цьому змушуєте їх одягати на себе спеціальні жилети, купляти їх. І якщо вони цього не роблять, то ви будете то ви будете за це забирати штрафи і отримувати гроші в бюджет. Так це не робиться, колеги. А як це треба зробити, я про це говорила сьогодні публічно, і буду говорити далі, і це пропонувала фракція "Батьківщина", треба зробити: перше – інформаційну компанію, друге – нормальну державну компанію з урядом. Закупити, наприклад, принаймні для 10 мільйонів того населення, яке проживає на селі та в селищних міських міських територіях, закупити ці наклейки від українського виробника, вони не дорого коштують, роздати їх людям. І лише через півроку встановлювати штрафи. Тому ми будемо виступати за правильні, нормальні відносини до українських громадян. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Довіри" хто? Вельможний Сергій Анатолійович. І після цього - "Голос". І переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Вельможний. Включіть, Сергій Вельможний, Луганщина, група "Довіра". Шановні колеги, статистика говорить сама за себе. Минулого року у ДТП, як зазначив заступник міністра Антон Геращенко, загинули 3 тисячі 400 людини. Ще 32 тисячі 700 були травмовані. Загалом на українських дорогах сталося 160 тисяч аварій. Хочу окремо сказати про наступні дані. Найбільше автопригод зареєстровано у грудні, а кількість загиблих найбільша у вересні. Пік аварійності приходиться на 17 годину, тобто в ті місяці, коли темнішає дуже рано і видимість погіршується. Більше того, світова практика підтверджує необхідність застосування світловідбивачів. Згідно з проведеними науковими дослідженнями це знижує ризик наїзду на пішоходів в Наприклад, в Литві вже через 2 роки після внесення змін у регулювання дорожнього руху кількість загиблих пішоходів знизилась в два з половиною рази. Тому депутатська група "Довіра" буде підтримувати цей законопроект. Сергій Вельможний, Луганщина, група "Довіра". Дякую. Осадчук Андрій Петрович. в Україні, ми вважаємо, що саме цей законопроект, дійсно, спрямований на створення умов для забезпечення життя і здоров'я учасників дорожнього руху і підвищення рівня безпеки. Це правила, які існують у всьому цивілізованому світі. Вони рятують життя. Тому ми маємо це саме запроваджувати в Україні. Є певні дефекти в законопроекті, які можуть бути поправлені до другого читання, але як ідею ми однозначно це будемо підтримувати і в першому читанні голосуємо "за". Дякую. Шановні колеги, зараз переходимо до голосування. На завершення я даю слово заступнику міністра внутрішніх справ Геращенку Антону Юрійовичу. І голосуємо. Шановні народні депутати, цей закон спрямований на те, щоб виконувалися правила дорожнього руху. Зараз у них сказано, що ті, хто працюють вночі на дорозі, або водії, повинні використовувати жилети із світловідбивальними елементами, але покарання немає. Оцей, такий жилет із світловідбивальними елементами коштує у магазині 50 чи 60 гривень. Але якщо людина не буде одягати на себе світловідбивальні елементи, то загинуть інші люди. Життя людини коштує дорожче. Прошу вас підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування.

Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів учасниками дорожнього руху (реєстраційний номер 2696). Будь ласка, підготуйтеся. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-264 Рішення прийнято. Дякую. Покажіть по фракціям. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Постанови про визначення представників до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (реєстраційний номер 3454). Пропонується розглянути питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

Добрий день, шановні народні депутати, добрий день головуючий! Комітет з питань антикорупційної політики на своєму засіданні 12 березня 20-го року розглянув питання про визначення представників від Верховної Ради до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. З врахуванням пропозицій, що надійшли від комітету, комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді визначити представниками від Верховної Ради до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, наступних кандидатів: Пасєчка Захара, Секелу Руслана, Шадріна Олександра. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, запишіться на виступи: два – за, два – проти. Бондар Віктор Васильович. Дякую. Шановні колеги, шановні друзі! Депутатська група партія "За майбутнє". Ви знаєте, коли ми отримали цей проект постанови про визначення представників до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку управління активами, одержаними злочином способом, мені склалося враження, що парламент не поважає себе. По-перше, ми розуміємо що до АРМА у нас дуже багато застережень, особливо у мене, як депутата-мажоритарщика від Львівщини, бо саме АРМА минулого року довела фактично мало не до техногенної катастрофи опалювальний сезон у двох містах обласного значення на Львівщині: місто Новий Розділ і місто Новояворівськ. І фактично ми разом тоді і з представниками уряду, і "Нафтогазу України" рятували цю ситуацію. І, слава Богу, врятували, ввівши фактично пряме управління НАК "Нафтогазу України". Але саме АРМА настільки неефективно послуговувалася цими активами, що довела… поглибила цю катастрофу. Нам треба вводити туди своїх представників. Але кого, друзі, ми пропонуємо? Ми, як казав Козьма Прутков, повинні дивитися в корінь. Що ми бачимо? Ми бачимо одного представника (я не буду називати прізвища, щоб не робити їм піару), який є керівником підприємства, бенефіціарні власники якого є також власниками бізнесів, які перебувають в управлінні АРМА. Другий представник, який за останні там 15-20 років обійшов близько 10 політичних партій і технологічних проектів, від крайніх лівих до крайніх правих, і взагалі заплутався в ідеологічних своїх уподобаннях. був адвокатом екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, екс-депутатки Надії Савченко, Владислава Мангера у справі Катерини Гандзюк й інших, в тому числі харківських терористів та екс-лідерки харківських комуністів. Друзі, давайте поважати себе і серйозно ставитися до того, кого ми пропонуємо в такі важливі, серйозні інституції, як АРМА, інакше, я вважаю, що парламент серйозно підриває свій авторитет у суспільстві. Дякую. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Шановні друзі, ми з вами бачимо, як знову, знову ми обираємо представників, які оберуть керівництво дуже важливого органу. Я думаю, багато хто з телеглядачів думають: яка АРМА, про що взагалі йде мова? А це така агенція, яка сьогодні розпоряджається майном на десятки мільярдів гривень. Всі міністерства, які є в уряді, вони там, як кажуть, "курять", тому що насправді з АРМА порівнятися важко, це надзвичайно важлива агенція. І хто ж має обрати її керівників? Ми вже бачили, як нам тут пропонували по ДБР: "свій до свого по своє". Всі свої: "слуги народу" звідти, "слуги народу" звідти. І тут теж "слуги народу". Те ж саме ми зараз бачимо з АРМА. Нам пропонують декількох людей: помічником, була помічником народного депутата Іванісова. Це той самий, який сидів за зґвалтування неповнолітньої, який пройшов від "Слуги народу" в Верховну Раду, і тепер ми маємо ганьбу на весь світ, бо в жодній іншій європейській країні нема такого, щоб ґвалтівник сидів в залі Верховної Ради чи парламенту країни. А тепер давайте ще його помічнику дамо дуже важливу роль. Ще кого ми маємо? Маємо адвоката, який, дійсно, захищав Надію Савченко, який захищав депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, який голосував за анексію Криму, просто зрадника Батьківщини, людину, яка захищала Штепу, людину, яка захищала Владислава Мангера в справі Катерини Гандзюк. Ви взагалі, що, знущаєтесь над нами? А третя людина – це людина, яка п'ять разів вже балотувалася в Верховну Раду. У мене просте запитання: це що, люди, які не мають політичної заангажованості? Та припиніть цю вашу кварталівську кадрову логіку! Ганьба!

Колеги, адвокат завжди когось захищає, це у нього така робота, і низка міжнародних документів не дозволяє ототожнювати адвоката з його клієнтами. Це з одного боку. Але, з другого боку, тут абсолютно чітко наявний конфлікт інтересів, тому що люди, які будуть захищати тих людей, у кого будуть конфісковувати активи, вони зараз будуть обирати керівника агенції, яка управляє цими конфіскованими активами. Тут закладений прямий конфлікт інтересів. Всі троє колег, яких запропонували, вони всі практикуючі або адвокати, або юристи, які займаються, у тому числі, питаннями, пов'язаними з конфіскацією можливою незаконно отриманих активів. Тому за цих людей точно голосувати не можна. Але є ще більш глибоке питання. давайте поговоримо про те, що таке АРМА. АРМА – це агенція, яка здійснює низку абсолютно неконституційних функцій, зокрема АРМА може за діючим законом до вироку суду, так, за ухвалою, але до вироку суду, реалізовувати майно особи, яка ще не визнана ані корупціонером, ані злочинцем, ані ніким. Тому, напевно, нам замість того, щоб зараз обирати заангажованих людей, які можуть обирати керівника АРМА, може, нам краще поговорити про систему реформування АРМА, про прибирання від неї некоректних, невластивих їй повноважень, про створення реальної агенції державної, яка би управляла конфіскованим майном, але точно не створювати додаткові корупційні функції? Просто хочу нагадати, що за останні півроку АРМА діючу потрясають корупційні скандали. І це пов'язано не лише з особистістю тих людей, які очолювали АРМА, а це пов'язано з тою системою по АРМА, яка вибудувана. Тому у мене пропозиція: відхилити цей проект постанови – раз, і давайте вносити зміни в Закон про АРМУ – два. Дякую. Дякую. Ще бажаючі виступити є? Осадчук. Ні, від "Слуга народу" був виступ. Осадчук Андрій Петрович. Шановні колеги, фракція "Голос" уважно вивчила проект цієї постанови. І ми стверджуємо, що всі кандидатури, яких нам зараз пропонують для затвердження, не відповідають принципам доброчесності, прозорості і політичної нейтральності. Це є абсолютно неприйнятно, і це є спотворення взагалі самої ідеї проведення цього конкурсу. Тому фракція "Голос" буде голосувати "проти". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця.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

За-26 Рішення не прийнято. По фракціям покажіть. Шановні колеги, наступне питання порядку денного – це звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань правового статусу ветеранів війни за шість місяців діяльності. Доповідає Зінкевич Яна Володимирівна - голова, Вадимівна, вибачте, тимчасової спеціальної комісії. З місця включіть, будь ласка, мікрофон.

За даними Міністерства соціальної політики України, станом на 01.01.2020 всього по Україні налічується 1 мільйон 22 тисячі ветеранів війни. Від Верховної Ради очікується пропозиція нового підходу до оновлення системи державної підтримки ветеранів. З наявними проблемами ветеранів війни можна ознайомитися в звіті ТСК, який був підготовлений та поданий на розгляд Верховної Ради України. Першочерговим завданням для парламенту на 2020 рік є прийняття нового Закону про статус ветеранів та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів. Він має остаточно врегулювати питання надання статусів та оновити систему державної підтримки ветеранів відповідно до їхніх потреб. Щодо захисту прав чинних військових, то необхідно врегулювати питання відпусток під час особливого періоду, виплати одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, впровадити ефективні механізми для реалізації військовослужбовцями своїх виборчих прав та інше. Для вирішення вищезазначених та інших питань Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України створила дві робочі групи з метою напрацювання законопроекту щодо виконання Рішення Конституційного Суду України від 18 грудня 18-го року: справа про соціальний захист ветеранів війни та членів їх сімей та по врегулюванню питання встановлення груп інвалідності військовослужбовцям та ветеранам війни. Робочою групою з метою напрацювання законопроекту щодо виконання рішення Конституційного Суду було проведено низку засідань за участі представників Міністерства інфраструктури, Міністерства фінансів та Міністерства соціальної політики України, Асоціації міст України, профспілок, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та напрацьовано проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо відновлення пільг у зв'язку з рішенням Конституційного Суду України. Прийняття законопроекту та його реалізація дасть змогу забезпечити виконання рішення Конституційного Суду номер 12-р/ 2018 щодо соціальної підтримки учасників війни, членів їх сімей, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, шляхом відновлення їх права на безкоштовний проїзд та отримання пільг без врахування їх доходу. Ще однією проблемою є подальше функціонування госпіталів ветеранів війни під час впровадження другого етапу медичної реформи. Тимчасова спеціальна комісія внесла до парламенту Постанову Верховної Ради України про недопущення зупинки функціонування госпіталів ветеранів війни під час впровадження другого етапу медичної реформи (реєстраційний номер 3235) (від 20.03.2020), якій рекомендує Кабінету Міністрів України відтермінувати участь госпіталів ветеранів війни у переході на нову систему фінансування через Національну службу здоров'я України терміном на 1 рік та зберегти фінансування госпіталів для ветеранів війни шляхом передачі субвенцій з державного бюджету через Міністерство охорони здоров'я України. Наша комісія має намір продовжити роботу всіх створених робочих груп і далі співпрацювати з профільним міністерством, Кабінетом Міністрів та комітетами Верховної Ради задля захисту прав ветеранів, членів їх сімей та членів сімей загиблих. Ми сподіваємось, що питання підтримки ветеранів об'єднуватиме парламент і відповідні рішення для захисту наших захисників будуть ухвалюватись у єдності всіх фракцій. Зараз прошу вас, шановні колеги, підтримати діяльність Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань правового статусу ветеранів війни та схвалити звіт про нашу роботу за 6 місяців діяльності. Шановні колеги, це проміжний звіт за півроку діяльності. Пропоную його проголосувати взяти до відома. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому Постанови Верховної Ради України "Про звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань правового статусу ветеранів війни за шість місяців діяльності" (реєстраційний номер 3252). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-293 Рішення прийнято. Постанова прийнята. Шановні колеги, наступні два питання порядку денного – це ратифікації. Я пропоную їх проголосувати без обговорення. Не буде заперечень? Давайте тоді їх в кінці розглянемо. Або давайте голосуємо, або в кінці перенесемо. Тому що тут наступне питання – це Закон про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей та дітей-сиріт і багато інших речей. Або давайте тоді в кінець, або проголосуємо їх без обговорення. Всі будуть готові без обговорення? Давайте так: 0035 голосуємо зараз, 0037 – тоді в кінець порядку денного. Якщо дійдемо, будемо розглядати.

Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про приєднання України до Додаткового протоколу до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів про електронну накладну (реєстраційний номер 0035). Прошу підтримати та проголосувати. За-326 Рішення прийнято. Питання 0037 ми переносимо в кінець... Ну вони наполягають на обговоренні. "Голос". А якщо я дам 2 хвилини Соломії Анатоліївні Бобровській, вона виступить - і голосуємо, немає заперечень? Наступне питання 0037. Бобровська Соломія Анатоліївна. 2 хвилини. С.А. Шановні колеги, ви просто не знаєте, що ви голосуєте. Це ратифікація Договору з Республікою Білорусь про реадмісію. Чи хтось читав цей взагалі документ? Чи хтось думав, які стосунки у нас є сьогодні з Республікою Білорусь? Нагадаю, з 2014 року Білорусь не підтримала жодну нашу резолюцію, яка стосується чи то Криму, чи то окупації, чи то сходу і так далі, і так далі. А нагадаю вам також, що син прикордонника Павло Гриб

про жодного білоруса - нелегального мігранта, який приїжджає в Україну, тому що переважно це активісти або політичні опозиціонери, які їдуть в Україну, бо шукають можливості тут жити чи працювати. колеги, ви можете зрозуміти, що це питання є політично сенситивним і чутливим, і воно не приймається без обговорення, і не виноситься в зал в турборежимі, як це робиться сьогодні з усіма іншими законопроектами? В мене прохання утриматись, перенести це на обговорення і вернутись до обговорення набагато пізніше, а не зараз, в цьому сезоні. Дякую. Дякую. Соломія Анатоліївна, я думаю, що народні депутати всі мали можливість прочитати цю постанову і визначитися, підтримувати або не підтримувати, це теж право кожного народного депутата. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту закону про… Шановні колеги, а можна трошки тихіше? Дякую. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Білорусь про реадмісію (реєстраційний номер 0037). Готові голосувати? Всі готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-271 Рішення прийнято. Покажіть по фракціям. Шановні колеги, наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-246 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Цимбалюку Михайлу Михайловичу. Шановний пане Голово, шановна президіє, шановні колеги, законопроектом за номером 2013 пропонується підвищити стипендії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, тому що на сьогодні такі стипендії виплачуються на основі рішення Кабінету Міністрів: Постанова № 1047 від 28 грудня ще 2106 року. Саме цією постановою встановлено, що розміри стипендій для студентів або дітей, які навчаються в професійно-технічних училищах, встановлено 1 тисяча 180 гривень на місяць, а студенти вищих навчальних закладів – 2 тисячі 360. Не дивлячись на інфляційні процеси, розміри цих стипендій не переглядалися з листопада 2017 року. Законопроектом пропонується підвищити більше ніж на 50 відсотків. Вони є меншими від реального прожиткового мінімум. І ми пропонуємо підняти розмір допомоги таким дітям, не дивлячись на те, що сьогодні є певна позиція міністерства. Також урядом затвердити розміри соціальних стипендій не менше 150 відсотків від прожиткового мінімуму в середньому на 1 особу. Є зауваження ГНЕУ, і ми з ним погоджуємося, і готові доопрацювати вже до другого читання. Я дякую голові комітету пану Олександру Ткаченку і членам комітету, які при розгляді цього законопроекту підтримали його. Прошу депутатів проголосувати і прийняти в першому читанні і за основу. До другого читання ми його доопрацюємо. Дякую. Дякую. Слово надається голові підкомітету Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Рябусі Тетяні Василівні. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув законопроект реєстраційний номер 2013 на своєму засіданні 12 лютого поточного року. Як вже було сказано, цим законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", яким пропонується: по-перше, збільшити до 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму у середньому на одну особу розмір соціальної стипендії для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; встановити в розмірі не меншому 3-місячних соціальних стипендій, яка призначена таким дітям, щорічну допомогу для придбання ними навчальної літератури. Комітет, безумовно, підтримує ідею законопроекту, направлену на підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Водночас члени комітету погодились з висновками Головного науково-експертного управління, Міністерства фінансів та комітету з питань бюджету щодо необхідності його техніко-юридичного доопрацювання. Потребує вирішення також питання отримання соціальної стипендії особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у всіх закладах вищої освіти незалежно від їх відомчого підпорядкування. Тому комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді законопроект № 2013 прийняти за основу. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Тетяно Василівно. Шановні колеги, будь ласка, запишіться: два - за, два - проти - по фракціям на виступи. Абдуллін Олександр Рафкатович. Цимбалюк Михайло Михайлович. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний головуючий, шановні колеги! Я дякую ще раз за підтримку цього законопроекту Комітету соціальної політики. І хочу ще раз наголосити, що також цим законопроектом передбачено, що розмір допомоги дітям, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, виділяються кошти на придбання навчальної літератури в сумі не менше трьох соціальних стипендій. Це також підтримка цих категорій громадян. Наступне. Дуже важливо, щоби оця позиція, яка була висловлена Головним науково-експертним управлінням, стосовно уточнити, який прожитковий мінімум використовується при встановленні такої стипендії. Ми не заперечуємо, що для визначення розміру соціальної стипендії враховується не прожитковий мінімум у середньому на одну особу, як це передбачено нашим законопроектом, а відповідно прожиткових мінімумів для дітей до 18 років і інше, та які старші 18 років і являються студентами вищих навчальних закладів або студентами професійно-технічних училищ. Наступна річ. Дуже важливо, що в період, коли інфляція зростає, особливо зараз, в період, коли держава перебуває на карантині, щоб ці категорії громадян, а це родини, діти цих категорій або знаходяться в дитячих будинках сімейного типу, або в школах-інтернатах, які перебувають у стадії реформування, або під опікою тих осіб, які мають ці повноваження, відчували реальну підтримку держави.

увагою суспільства, і цей законопроект спрямований на те, щоб сама вразлива категорія дітей - дітей-сиріт - була підтримана державою. Тому "Європейська солідарність" підтримає цей законопроект і буде голосувати за основу. Дякую. Павленко Юрій Олексійович. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, "Опозиційна платформа – За життя" підтримує даний законопроект, він є вчасний і необхідний. Разом з тим, ми хотіли б звернути увагу і на ряд інших обставин, які можна врегулювати в в даному законопроекті, доопрацювавши його до другого читання. Бо частина дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у вищих навчальних закладах не системи Міністерства освіти, а, наприклад, Міністерства внутрішніх справ, МНС, Державної виконавчої служби, Мінтрансзв'язку, фактично сьогодні дискредитовані. Як приклад, до мене звернувся один із студентів університету системи Міністерства внутрішніх справ Євген, який навчається і який отримує грошове забезпечення, бо в цих вузах не стипендія, а грошове забезпечення, яка становить 208 гривень на місяць і не підвищується з 2007 року. дитина-сирота, позбавлена батьківського піклування, виграла через суд і добилася призначення державної допомоги особі, яка не має права на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. І що ви думаєте, даний вуз надав довідку в соцзахист про те, що ця дитина знаходиться на повному державному забезпеченні і ці кошти перераховуються на вуз, і таким чином сьогодні цей Євген сплачує сплачує за своє навчання, єдиний із всіх студентів, який платить за навчання, будучи дитиною-сиротою. Саме тому ми в повній мірі підтримуємо цю законодавчу ініціативу, і сподіваюсь, що нас почують і в МВС, і в інших вузах і змінять свої накази, бо вони сьогодні дискредитують дітей-сиріт своїми наказами. А ми законодавчо їм допоможемо це зробити, щоб подібних ситуацій дискримінації дітей в країні не було. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Олег Іванович Кулініч. Олег Кулініч, депутатська група "Довіра". Надзвичайно важливий законопроект, і як депутат мажоритарник, і як депутати нашої групи, як і всі мажоритарники, які працюють в округах, знаю, наскільки важлива ця проблема. Тому що постійно отримуємо звернення від таких закладів, де діти позбавлення батьківського піклування. Звичайно, що замінити батьківське піклування не можна нічим, і це неможливо зробити, мабуть, в жодній державі, але створити елементарні умови для таких дітей держава зобов'язана, і ми повинні обов'язково це підтримувати. І ті заходи, які запропоновані в цьому законопроекті, вони надзвичайно важливі і актуальні, і давно було треба це зробити. Тому ми будемо підтримувати даний законопроект, тому що ці діти потребують уваги, ці діти потребують елементарних умов, тому що це є наш обов'язок так зробити. Тому депутатська група "Довіра" буде підтримувати цей законопроект, і просимо наших колег зробити так само. Дякую. Дякую. Чи є ще бажаючі виступити? Ні. Переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги.

Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-337 Рішення прийнято. Вітаю. Шановні колеги, до Верховної Ради України надійшло подання Прем'єр-міністра України Дениса Анатолійовича Шмигаля щодо вирішення кадрових питань стосовно членів Кабінету Міністрів України. Відповідно до статті 78 Регламенту Верховної Ради України та статті 43 Закону України "Про Комітети Верховної Ради України" я даю доручення відповідним комітетам розглянути сьогодні подання Прем'єр-міністра на своїх засіданнях і надати висновки щодо них для можливого розгляду цих питань на завтрашньому пленарному засіданні. Дякую. Шановні колеги, наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності музеїв закладів вищої освіти (реєстраційний номер 2588). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-239 Рішення прийнято. Слово надається першому заступнику Голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Констанкевич Ірині Мирославівні. Дайте 4 хвилини, тому що вона і від авторів, і від комітету. Ірина Констанкевич, партія "За майбутнє". Шановний пане Голово, шановні народні депутати, вашій увазі пропонується законопроект, яким повинні врегулювати діяльність музеїв, які знаходяться в структурі закладів вищої освіти. Наразі в Україні таких музеїв є понад 160. Ці музеї уже мають давню традицію, десятилітню, а то й столітню. Ці музеї є візитівками не лише своїх навчальних закладів, але й України або краю. До прикладу. Я могла би довго перераховувати ці музеї, музеї, які знаходяться в структурі Київської політехніки, Харківської політехніки, Східноєвропейського університету Лесі Українки, Острозької академії, університету Шевченка і багатьох інших. Але так сталося, що в чинному законодавстві дані музеї не враховані і не передбачені в Законі "Про вищу освіту" як структурні підрозділи, адже там є бібліотека, там є агробіостанції, там є обсерваторії, а музеїв До речі, хочемо сказати, що Законом "Про освіту" врегульовано для середньої освіти, для професійної освіти, а для вищої освіти це питання лишилося Друга обставина – це те, що працівники музеїв закладів вищої освіти, на жаль, не мають статусу наукових, науково-педагогічних працівників, і це їх певною мірою дискримінує. Тому цим законопроектом ми пропонуємо внести зміни, найперше, до Закону "Про вищу освіту", яким передбачити у структурі закладів вищої освіти як окремі структурні підрозділи музеї, а також надати статусу працівникам науково-педагогічних та педагогічних працівників. І друга пропозиція, як норма, це до Закону "Про музеї та музейну справу". Ми пропонуємо технічну зміну, адже там вказаний ще старий термін про те, що заклади вищої освіти, а ми зараз маємо вже нове законодавство. Тому прошу підтримати даний законопроект. І до другого читання ми зобов'язуємося внести корективи і відреагувати на ті зауваження, які маємо від ГНЕУ та бюджетного комітету. Дякую.

Рубльов Вячеслав Володимирович. шановні колеги, я прошу підтримати даний законопроект. Я думаю, що він важливий для суспільства і для громади. Прошу підтримати і проголосувати. Дякую. Шановний пане головуючий, ви запитали мене, чи необхідне обговорення? Обговорення необхідне. І фракція "Європейська солідарність" сьогодні його буде теж ініціювати на засіданні нашого комітету. Необхідне обговорення того, що відбувається у наших музеях. Ми бачили жахливу ситуацію, коли рішенням суду абсолютно незаконним було звільнено директора Одеського музею, який був обраний, пана Ройтбурда, який був обраний на конкурсних засадах. Ми бачимо, як всупереч музейній інструкції працівники ДБР вриваються в музей Івана Гончара, фактично вилучають звідти предмети без рішення суду, без жодних підстав, штовхаючи директора, не допускаючи людей і ставлячи під загрозу і відповідальність і зберігача фондів, і самі ці фонди. До наших музеїв ми зараз ставимося, як фактично не до справді національного надбання, а як до приватних якихось закладів або працівників ДБР, які роблять там, що хочуть, чи слідчих органів, які їх не охороняють, хоча поліція має їх охороняти, або як до власності якихось регіональних князьків і царьків. Цей законопроект наша фракція буде підтримувати. Цей законопроект вносить зміни справді до закону, який стосується музеїв. Але ми будемо ініціювати додаткові зміни, які захистять музейних працівників, зроблять їхню оплату гідною і не дозволять втручатися в їхню діяльність безпідставно і без рішення суду слідчим органам, і будуть карати тих, хто це робитиме, так як це відбувалося в музеї Гончара. Дякую. Кириленко Іван Григорович. Івченко Вадим Євгенович. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, цей законопроект варто підтримати, і "Батьківщина" буде підтримувати. І наразі хочу сказати, що це ми узаконюємо вже існуючу практику, коли у вищих навчальних закладах, в академіях є музеї. Їх потрібно сьогодні узаконити і внести зміни до Закону "Про вищу освіту", і внести безпосередньо, поширити статус науково-педагогічного працівника безпосередньо на працівників музеїв. Варто це робити. Так же варто, колеги, змінювати бюджет на користь бібліотекарів, на користь культури, на користь безпосередньо працівників музеїв, директорів, науково-педагогічних працівників. Хочу вам нагадати, колеги, уряд Тимошенко за всі роки незалежності єдиний, який, наприклад, підвищив заробітну плату бібліотекарям на 70 відсотків. Уряд Тимошенко єдиний, який дав статус багатьом бібліотекам, зокрема зокрема сільськогосподарській бібліотеці, статус національної. І хотілося би, щоб ця монобільшість безпосередньо займалася не тільки технічними законопроектами чи лобістськими а дійсно ми б переглядали бюджет на користь таких людей, адже ці люди зберігають культурний фонд. Ці люди зберігають спадщину нашу. Ці люди зберігають історію. І важливо, щоб вони отримували гідну заробітну плату. Колеги, у нас в наглядових радах люди, люди, які не працювали і не збудували жодної будки, отримують по 500 тисяч гривень, а людина, яка працює середнім робітником десь на Укрзалізниці, отримує 5-7 тисяч гривень. Бібліотекарі таку ж саму заробітну плану отримують і всі працівники музею. Давайте вносити зміни в бюджет, в бюджетне законодавство, законодавство, підвищувати таким людям заробітну плату, а це один із тих елементів нашої соціальної допомоги таким людям і працівникам. Їм велика вдячність і велика пошана. І я дякую авторам за цей законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Крайній виступ, після цього переходимо до голосування, так?

Шановний Голово, шановні народні депутати, без сумніву, важливий законопроект, яким необхідно підняти статус і підтримати працівників музею, хоча це непрямий шлях, як сьогодні підвищити реальну заробітну плату і підвищити престижність тих людей, які сьогодні утримують і працюють в музеях. Це такий пошук компромісу, прирівняний до науково-педагогічних працівників, для того, хоч якось вирішити ті проблеми, з якими стикаються ці люді в своїй Хоча це і невелике підвищення, скоріше, така заявка на те, що ми опікуємося і хочемо допомогти сьогодні тим людям, які працюють в музеях. Ми переконані, що необхідно ухвалювати системні рішення, які би люди розуміли, люди реально отримували від них і заробітну плату, яка б дозволяла їм повноцінно жити, забезпечувати свої родини, а при цьому розвивати музей. Ми маємо величезні надбання, величезні скарби, про які не знають в більшості своїй українці. Тому "Опозиційна платформа – За життя" наполягає на тому, щоби по кожній категорії людей, які сьогодні працюють, ми вели чесну політику, політику, яка би давала можливість цим людям отримувати повноцінну заробітну плату, і ми не шукали різних способів, як виконати свій обов'язок перед тими людьми, які працюють в інтересах української держави. Дякую. Шановні колеги, партія "Голос" буде підтримувати цей законопроект. Але, разом з тим, я би хотіла наголосити на тому, що цей законопроект не носить системного характеру. Законопроектом пропонується вирішити проблему музеїв. нам потрібно цю проблему вирішувати. Але треба розуміти, що ця проблема виникає через глобальнішу проблему. В Україні університети залишаються досі бюджетними установами. Саме через цей статус бюджетної установи університети вимушені благати про те, те, щоб кожну правку, кожну зміну, кожну новацію, яку вони хочуть запровадити або хочуть підтримувати, треба проводити через парламентську залу. Це ненормальна ситуація. Повірте мені, в законодавстві жодної з країн настільки дріб'язкові питання не регулюються законодавством. Це є питання автономії університетів. І нам потрібно повернутися до дискусії про забезпечення Переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця. Ставлю на голосування. Запросіть народних депутатів. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності музеїв закладів вищої освіти. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-331 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" (щодо депутатських звернень) (реєстраційний номер 3157). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-252 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Штепі Сергію Сергійовичу. Добрий день, шановні колеги, шановний головуючий! До вашої уваги пропонується проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" (щодо депутатських звернень) (реєстраційний номер 3157) (від 3 березня 2020 року). Авторами цього законопроекту є, окрім мене, колеги з Комітету цифрової трансформації, це Михайло Крячко, Роман Соха, Олександр Федієнко, а також інші народні депутати України. Законопроект покликаний розширити можливості реалізації права народного депутата на звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, в тому числі в електронній формі. Запропоновані законодавчі зміни сприятимуть більш швидкому, якісному та об'єктивному розгляду депутатських звернень. Для досягнення мети пропонується доповнити частину першу та четверту статті 16 Закону України "Про статус народного депутата України" новими положеннями, які передбачають можливість надсилання депутатського звернення в електронній формі та отримання відповіді також в електронній формі. Крім того, в частину третю статті 16 Закону України "Про статус народного депутата України" вносяться зміни щодо строку повідомлення народного депутата про розгляд його звернення. Законопроектом передбачено, що народного депутата необхідно повідомити про розгляд його звернення за 3 дні до відповідної дати. Крім того, депутатські звернення і відповіді на них в електронній формі, в тому числі із застосуванням системи електронного документообігу, будуть суттєво підвищувати швидкість реагування на звернення громадян і спростять обробку інформації. В умовах карантину, спричиненого коронавірусною хворобою COVID-2019, народні депутати почали активно використовувати саме електронну форму депутатського звернення, тому доцільно закріпити її законодавчо. окремо зазначу, що під час розгляду законопроекту Головним науково-експертним управлінням, народними депутатами і Комітетом з питань Регламенту були висловлені певні конструктивні зауваження. Всі вони обов'язково будуть враховані під час підготовки цього законопроекту до другого читання. Дякую. Прошу підтримати. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу. 13:46:52 КАЛЬЧЕНКО С.В. Шановна президія, шановні народні депутати! Регламентний комітет на своєму засіданні розглянув проект Закону реєстраційний 3157, яким пропонуються зміни до Закону про статус народного депутата щодо реалізації права на депутатські звернення, направлення народними депутатами звернень у паперовому або електронному вигляді. У висновку на цей законопроект комітет звернув увагу, що за допомогою системи електронного документообігу, програмне забезпечення якого здійснюється в парламенті, депутати мають можливість реалізувати своє право на депутатське звернення не лише в паперовій, а і в електронній формі. І, зважаючи на статистику надсилання депутатських звернень засобами електронного зв'язку, ці зміни є цілком доречними. Водночас окремі положення законопроекту, на думку комітету, варто викласти в іншій редакції, зокрема з урахуванням положень законодавства про електронні документи, електронний документообіг, положення Регламенту, що визначають особливості документообігу, про що вказується як у висновку комітету, так і у висновку Головного науково-експертного управління. Комітет також звернув увагу на те, що за положеннями статті 24 Закону про статус народного депутата депутат зобов'язаний використовувати депутатський бланк лише для офіційних запитів, звернень та листів, які підписуються власноручно, а це вимагає внесення відповідних змін до статті 24. статей Закону про статус народного депутата, що необхідні у зв'язку з запровадженням в діяльність депутата документообігу електронного, можуть бути предметом розгляду на етапі внесення пропозицій до цього законопроекту під час його підготовки до другого читання і як це передбачено положеннями частини першої статті 116 Регламенту. цього всього, враховуючи окремі зауваження Головного науково-експертного управління, комітет прийняв рішення рекомендувати парламенту прийняти цей законопроект за основу з урахуванням зауважень, висловлених у висновку комітету і у висновку Головного науково-експертного управління. Дякую. Дякую, Сергій Віталійович. Шановні колеги, обговорення необхідне? Запишіться, будь ласка, по фракціям: два – за, два – проти.

Прошу передати слово Павлу Фролову. ГОЛОВУЮЧИЙ. Фролов Павло Валерійович. 13:49:27 ФРОЛОВ П.В. Шановні колеги, Павло Фролов, фракція "Слуга народу". Я дякую авторам за цей законопроект, тому що він є ще одним кроком в напрямку цифровізації нашої держави і переведення документообігу в безпаперову форму, економію ресурсів на пошту і забезпечення більшої прозорості діяльності всіх державних органів. Цей проект передбачає можливість надсилання депутатського звернення як у паперовому, так і в електронному вигляді, пропонує за згодою депутата отримати тільки електронну відповідь, без паперової, зобов'язує повідомляти депутата про час і місце розгляду його звернення у строк не за 1 день, а мінімум за 3 дні до дня розгляду; зобов'язує у день відправки паперового варіанта відправляти депутату і електронний варіант, а також надавати не абияку, а саме вмотивовану відповідь. Частина цього законопроекту вже була реалізована Верховною Радою. Нагадаю, що ми переписали фактично чверть статей Регламенту і перевели документообіг парламенту в електронну форму. І ми стали вже готові до пандемії коронавірусу і до до роботи у відкритому форматі. Я хочу всім депутатам повідомити, що вже в системі СЕДО тільки за травень понад 25 тисяч документів створено, 225 законопроектів зареєстровано виключно в електронному форматі, і вже 28 таблиць на друге читання теж опрацьовуються в комітетах. Я прошу підтримати цей законопроект. І нагадаю, що від сьогодні діє норма, що на підписання електронного документу відводиться до 3 робочих днів. І проводиться робота для того, щоб в депутатських звернення відображалися підписи усіх…

Шановні колеги, я хотіла би все-таки підтримати голову профільного комітету, який дуже чітко сказав, що нічого нового цей законопроект не містить. Насправдівін несе осучаснення механізмів реалізації права народного депутата звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств і організацій всіх форм власності. Це правда. Але вже у нас, і ми всі це відчули на собі, є стала практика, і заключається вона в тому, що форма відповіді відповідає формі звернення. Єдине, що потрібно в цьому законопроекті додати, що якщо електронне звернення було, то за бажанням депутата може бути вказано, що просить депутат надіслати і в паперовій формі відповідь йому на дане звернення. Все решта врегульовано вже діючими нормами і сталою практикою, яка в нас діє в Україні. Але я хотіла би звернутися до вас, пане Голово Верховної Ради. Ви знаєте, що найбільша проблема в тому, особливо зараз, під час дев'ятого скликання, це надання відписок органами державної влади. І саме на тому, наскільки повна інформація, чи вона є правдивою і повною, немає з ким працювати. Адже за нормами Кодексу законів про адміністративні правопорушення має бути уповноважена особа відділу контролю Апарату Верховної Ради України, яка складає протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності. Так от, до цієї особи я доходила декілька місяців, і ця особа не має особливих прав. Тому я пропоную, щоби до другого читання обов'язково були внесені зміни в статтю 17, де саме буде виписана норма щодо розгляду відповіді щодо її повноти і правдивості. І це має право зробити народний депутат спільно з цією особою. Тільки тоді буде піднятий статус народного депутата. Тільки тоді відповіді нам будуть надаватися правдиві і точні, і будуть боятися відповідальності за надання цієї інформації. Шановні колеги, я би хотіла підтримати пані Южаніну. Хочу сказати, що, окрім того, що дійсно, запроваджується те, по чому ми вже працюємо, і це електронна форма і запитів, і звернень, і відповідей, маємо тут ще уточнення, що має бути відповідь депутату вмотивованою та по суті. Я хочу сказати, що я як депутат-мажоритарник направила біля 350 звернень за свою каденцію, і хочу сказати, що, коли я їх проаналізувала, побачила те, що десь тільки 10 відсотків дійсно мають вмотивовані, нормальні відповіді, вирішують питання людей, які до нас звертаються. 90 відсотків - це просто відписки. Хочу вам сказати, навести приклад такий. От звернення наше, нашого МФО "Вінниччина", це 9 депутатів тут підписалися. Пан Радуцький, до речі, також і пан Радуцький звертався на Міністерство охорони здоров'я щодо проведення розслідування зараження лікарів у калинівській лікарні. Тут чітко стають питання, дуже чіткі, що потрібно сформувати незалежний склад комісії, в який включили би епідеміологів, щоб зробили перевірку; провести ретельну роботу встановлення контактів інфікованих медичних працівників; дослідити ефективність, і, саме головне, надати офіційний склад комісії МОЗ та документальні результати перевірки. З цього приводу збирався комітет. Ви думаєте, хоч на одне це питання дали відповідь? Елементарно надати офіційний склад комісії МОЗ - і маємо, навіть це не дали. Розказали про стан ліжкового фонду, скільки захворіло, і що це дуже мало, не 30 відсотків, а від загальної кількості порахували лікарів, все розказали, про ШВЛ, але на жодне питання не дали відповіді. Я вважаю, що це взагалі неприпустимо, і це зараз нормальна практика уряду, коли звернення на міністра юстиції - місяць не маємо відповіді на ці звернення. Тому, я надіюся, що цей законопроект дасть нам можливість хоча б мати дійсно вмотивовані та, по суті, відповіді, побачимо, як буде реагувати на це особливо уряд. ПАПІЄВ М.М. Шановні народні депутати України, здавалося б, такий простий, за своїм змістом закон, але я привертаю вашу увагу до того, що нам треба дуже серйозно взагалі поговорити про контрольні функції Верховної Ради України, взагалі статус депутатського звернення, депутатського запиту. І я підтримую наших колег з інших фракцій, які наголошують на тому, що більше 90 відсотків - це прості відписки. Якщо ми подивимося взагалі на історію депутатських звернень, здавалося б, на стартовому етапі депутатське звернення депутат підписує від себе, бо він є представником українського народу, і орган державної влади, місцевого самоврядування інших підприємств, установ та організацій зобов'язані протягом 10 днів дати вмотивовану відповідь. На ділі ж воно виходить абсолютно по-іншому. То взяли підвищили статус: депутатський запит – це проголошений у Верховній Раді України… проголошене звернення, і відповідь має надаватись Верховній Раді України. Здавалося би, що вже статус того, що відповідь даєш не просто народному депутату України, а Верховній Раді України, мало би відповідальність чиновників підвищувати, але насправді воно не виходить так. І от в цьому сама головна проблема. Можна вписати, що відповідь має бути в тій формі, в якій звернення, можна в електронній формі, можна дописати ще і в усній формі, звернувся в усній, тобі дали і відповідь, але не в цьому проблема сьогодні. Проблема взагалі в тому, що нам треба підвищити відповідальність тих посадових осіб, які дають відписки народним депутатам України. Треба декілька разів взяти міністра, викликати сюди, а то і Прем'єр-міністра, і прямо тут же взяти і звільнити за його за його формальні відписки і відповіді. От тоді тільки, тоді тільки у них появиться якась відповідальність. Тому, шановні колеги, давайте підходити системно. Дякую вам за підтримку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Всі бажаючі виступили? Бєлькова - хвилина з мотивів. Після цього переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. Шановний пане Голово, президія, колеги! Безумовно, "Батьківщина" буде підтримувати цей законопроект. "Батьківщина" також підтримує тези про те, що звернення, запит, лист від народного депутата не є просто це є фактично дуже специфічний юридичний документ. І я особисто завжди відзначаю, коли я пишу звернення, якщо міністр правильно відповідає, я навіть особисто дякую, і ми продовжуємо діалог, запитуємо один одного, це нормальна робота. Я також хотіла би звернути увагу на інше. Пане Голово, я особисто зверталася до вас з депутатським зверненням, яке підтримало дуже багато депутатів цього залу з різних фракцій, про те, що є безумовні вигоди використання цього планшету для народних депутатів. Заважкий, завеликий, але дуже корисний. Я зі своїм не розстаюся. Але у нас в усіх професійні помічники. Давайте все ж таки зробимо так, щоб і вони мали доступ до цих вигод. Я все ще чекаю вашу відповідь по суті. ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую. Але, ви розумієте, всі народні депутати могли поділитися планшетами, менш важкими, менш легкими, тут як у кого буде можливість, в рамках своїх депутатських коштів, які теж отримують. Тому давайте переходити до… Продовжую засідання на 15 хвилин до розгляду цього питання. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з урахуванням пропозиції комітету проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" (щодо депутатських звернень) (реєстраційний номер 3154). Готові голосувати?

Прошу підтримати та проголосувати. За-297 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим.